Izvješća ste primili na sjednici. Sa nama je zamjenica ministrice socijalne politike i mladih gospođa Maja Sporiš sa suradnicama. Izvolite uvodno zamjenice.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 Ovim zakonom Vlada Republike Hrvatske pokazuje volju za uređenjem ovog kompliciranog rascjepkanog i za građane teško pristupačnog sustava vještačenja u kojem se zaštita osoba sa invaliditetom osigurava u različitoj mjeri i na različit način ovisno o sustavu u kojem se ta zaštita ostvaruje. Pri izradi ovog zakona osluškivale su se želje i potrebe organizacija civilnoga društva koje okupljaju osobe sa invaliditetom i koje željno iščekuju ovaj zakon.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 provodi od strane jedne ustanove, odnosno institucije s pomoću jedinstveno utvrđenih metodologija i na jedinstvenom obrascu nalaza i mišljenja čime se izbjegavaju disonantnosti dosadašnjih vještačenja putem vještaka svakog od pojedinih sustava. Predloženi zakon rezultat je potrebe da se izrade jedinstveni kriteriji utvrđivanja invaliditeta. Proces izrade započeo je prije nekoliko godina i prema mišljenju interdisciplinarnog tima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 a što ujedno predstavlja i pokušaj valorizacije definicije invaliditeta prema Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom koje je Hrvatska potpisnica. Uredba o metodologiji koja će biti donesena temeljem ovog zakona sadržavat će jedinstvenu listu oštećenja, dakle tjelesna, intelektualna, osjetilna i mentalna izraženu u postotcima, te listu funkcionalnih sposobnosti s parametrima prilagođenim sustavima u kojima se ostvaruju određena prava za ostvarivanje kojih se koristi nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja. Sukladno predloženom zakonu jedinstveno tijelo vještačenja djelovalo bi kao ustrojstvena jedinica Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja bi funkcionirala na razini Republike Hrvatske s ispostavama na područnoj, odnosno lokalnoj razini. Naime, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom osnovan je Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji će između ostalog obavljati i sljedeće poslove: vještačenje za potrebe prvostupanjskog i drugostupanjskog postupka radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, rodiljnih i roditeljskih potpora,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 Analiza postojećeg stanja utroška financijskih sredstava pokazala je da se u predmetnim sustavima na vještačenja honorarnih i zaposlenih vještaka troši godišnje 43 milijuna 400 000 kuna za oko 140000 predmeta vještačenja dok se procjenjuje da bi uspostavom jedinstvenog tijela vještačenja troškovi istog broja provedenih vještačenja godišnje iznosili oko 38 milijuna kuna. No, osnovni cilj ovog zakona nije racionalizacija sredstava i troškova već dostupniji sustav onima koji vještačenje trebaju. Uspostavom jedinstvenog tijela vještačenja stručnjaci koji su sada u pojedinim sustavima zaposleni na poslovima vještačenjima preuzet će se u jedinstveno tijelo vještačenja. Drugim riječima preuzeti vještaci postat će zaposlenici zavoda. Ovi vještaci osim svoje bazične edukacije imat će jedinstvenu edukaciju o principima i metodologiji vještačenja za razliku od trenutnog stanja prema kojem je metodologija vještačenja prepuštena članovima povjerenstva koji su stručni u svojim područjima, ali nisu educirani za proces vještačenja. Prema trenutnom stanju samo u sustavu socijalne skrbi za vještačenja se koristi preko 900 honorarnih vještaka što u velikoj mjeri dovodi u pitanje kvalitetu i ujednačenost nalaza i mišljenja.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 omoguće ostvarivanje prava u svakom od sustava na temelju jedinstvenog nalaza i mišljenja jedne ustanove jedinstvenog tijela vještačenja. I konačno, budući da je konačni prijedlog zakona rezultat rada više resora sa mnom je i zamjenica ministra branitelja s razlogom tumačenja dijela koji se odnosi na branitelje budući da je tijekom rasprave u prvom čitanju bilo primjedbi u tom području. No, treba naglasiti da jedinstveno tijelo vještačenja ne ulazi u stečena prava branitelja, odnosno postotke oštećenja već će se očitovati samo o zdravstvenom stanju osobe u slučaju pogoršanja stanja. Slijedom navedenog pozivam vas da podržite Konačni prijedlog Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja. Hvala lijepo. Hvala i vama zamjenice ministra. S nama je i zamjenica ministra branitelja gospođa Vesna Nađ. Izvolite zamjenice. Nećete zamjenice? Dobro. Zahvaljujem. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Izvolite kolega Đakić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra branitelja i zamjenice ministra socijalne politike. Izvješće Odbora za ratne veterane o Konačnom prijedlogu Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja Odbor za ratne veterane je ocijenio negativno. Tri glasa su bila za, četiri su bila protiv. Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 18. sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 22. svibnja 2014. godine. Odbor je raspravu proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela, sukladno odredbama članka 179. Poslovnika Hrvatskog sabora. Predstavnice predlagatelja ukratko su obrazložile potrebu za osnivanjem jedinstvenog tijela vještačenja koje se prvenstveno ogleda u smanjivanju administrativnih troškova u ujedinjavanju sustava, otklanjanja uočenih nedostataka te provođenja mjera iz iz Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom iz 2007. godine koju je donio Hrvatski sabor. Pojašnjene su razlike između prijedloga i konačnoga prijedloga zakona, odnosno koje su primjedbe i prijedlozi iz prvog čitanja uvrštene u konačni prijedlog te te su pojašnjeni razlozi zbog kojih neki prijedlozi nisu prihvaćeni. Dana je analiza o broju i strukturi zaposlenih, broju donijetih nalaza i mišljenja te o utrošenim sredstvima po pojedinim sustavima koje je ovaj odbor zatražio prilikom rasprave o prijedlogu zakona. Nije prihvaćen prijedlog odbora da se iz djelatnosti jedinstvenoga tijela vještačenja izostavi vještačenje za potrebe ostvarivanja prava u sustavu Ministarstva branitelja. Naglašeno je da su ministar branitelja i ministar rada i mirovinskog sustava postigli dogovor o posebnom vijeću unutar jedinstvenog tijela vještačenja koje će vještačiti hrvatske branitelje koji ostvaruju prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U raspravi koja je uslijedila članovi odbora naglasili su da su promjene u odnosu na prijedlog zakona kozmetičke naravi te da ništa bitno nije promijenjeno. Sam zakon je neodređen i nejasan. Ponovno su navedeni razlozi o potrebi izuzimanja vještačenja u sustavu Ministarstva branitelja iz jedinstvenog tijela iz razloga što je ogromna većina branitelja izvještačena, a ostali su samo oni koji traže ponovnu ocjenu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja nakon proteka roka od dvije godine nakon konačnosti rješenja te zbog postojanja posebnog zakona kojim je propisano vještačenje braniteljima u postupku ostvarivanja prava iz samog zakona. Nisu prihvaćena objašnjenja predstavnika predlagatelja o ne propisivanju i ne uvođenju metodologije provedbe vještačenja u sam zakon te su iznijeli mišljenje da je to svakako trebalo učiniti. Usmeni dogovor između dva ministra o posebnom vijeću koje će vještačiti branitelje koji ostvaruju prava iz posebnog zakona treba pretočiti u zakonsku odredbu kojom bi to bilo jasno određeno i definirano. Postupak revizije propisan člankom 10. zakona treba bolje i preciznije definirati. Sukladno odredbama članka 54. stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora član odbora Zdravko Ronko je svoj glas za donošenje zakona uvjetovao prihvaćanjem njegove primjedbe o potrebi propisivanja odredbe o posebnom vijeću unutar jedinstvenog tijela vještačenja koje će vještačiti hrvatske branitelje koji ostvaruju pravo iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koju bi trebala predložiti Vlada Republike Hrvatske svojim amandmanom. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, kao što ste čuli od, tj. većinom glasova nije podržao ovaj prijedlog zakona, te smatramo da ovaj zakon je trebao ići Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Gospođo zamjenice, obadvije, kolegice i kolege u ime kluba SDP-a, zapravo mi podržavamo Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja. Kad pogledate praksu koja se danas događa, što se tiče vještačenja imamo različite sustave, različite načine utvrđivanja oštećenja zdravlja. Prema tome, ujednačavanje, odnosno ujednačenost prava iz tog naziva koja osobe s istom vrstom oštećenja zdravlja ostvaraju u različitim sustavima. I što imamo mi danas u praksi, imamo 6 tijela vještačenja. U svrhu ostvarivanja prava imamo socijalni, mirovinsko, profesionalna rehabilitacija u obrazovanju, zatim zapošljavanje prava kod zapošljavanja osoba sa invaliditetom, prava zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, zatim su to prava roditeljske i rodne potpore. Prema tome, svi ovi navedeni utvrđuje se zapravo takva prava s nekih od aspekata invaliditeta. Isto tako se koriste različiti zakonski propisi u svom radu. Kad pogledate koliko se na to troši novca, zamjenica ministrice je u uvodnom svom izlaganju rekla otprilike koliki je trošak, u sustavu socijalne skrbi postoji 900 honoraraca u vještačenju, izda se oko 25 tisuća nalaza. Prema tome, to je nekakvih 14 milijuna kuna plus još administrativno osoblje. U sustave mirovinskog osiguranja, to je negdje uz liječnike koji vještače, socijalne radnike, defektologe, psihologe, to je otprilike nekakvih 22 milijuna kuna. Kad govorite u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, isto tak ona vještačenje se troši oko 4,5 milijuna kuna. Kod branitelja imamo 61 honorarac, vještak plus administracija oko 3 milijuna kuna itd. itd. da ne nabrajamo sustav po sustav. Prema tome, otprilike se potroši oko 43 milijuna kuna godišnje. Iz svih ovih razloga nameće se potreba ujednačenosti postupanja i utvrđivanja oštećenja sposobnosti, odnosno uvođenje jedinstvenog tijela vještačenja. Naravno plus metodologija koja je potrebna. Kad pogledate i Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, kad pogledamo i Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom tada nam i jedno i drugo stvaraju obavezu da zapravo izradimo podlogu o mogućnostima i unaprjeđenjima prava s osnovu invalidnosti, te zapravo predlagati propise. Kad pogledamo i ovaj zakon je jedna takva obveza. Osnivanjem jedinstvenog tijela vještačenja, vještačenje bi se provodilo zapravo na jednom mjestu, na taj način bi se smanjila, svi ti administrativni procesi koji su bez potrebni, koji su postojali. Osoba je prije prolazila kroz dva ili više sustava vještačenja i nažalost svaki put u novim pojedinim sustavima zapravo bi se ponovno ponovno vještačila. Bili su to naravno i nepotrebni troškovi, i nepotrebne obveze ljudi na kojima se radilo vještačenje. Po donošenju Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja treba se pristupiti naravno izmjenama propisa, odnosno metodologije vještačenja koja će zapravo napraviti Vlada, pa bi se na taj način se i van snage stavila dosadašnje propise vještačenja. Znači rezultat će biti da ćemo imati jedan nalaz, jedno mišljenje, jedinstveno mišljenje u ovom jedinstvenom tijelu vještačenja, ostvarit će se prava u različitim sustavima. Kad pogledamo ustrojstvo onda će ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnoj rehabilitaciju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, to će biti na razini Republike Hrvatske, sa ispostavama, lokalnim ispostavama. Centar za medicinsko vještačenje bi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, 1. siječnja 2015. godine, bio bi dio zavoda za vještačenje. Naravno da se očekuje tu izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju, obzirom da ovo stupa 2015., znači do kraja 14. godine. Isto tako se napravila i analiza po broju predmeta, broju zaposlenika, napravila se analiza što se sve zapravo dobiva, koliko će otprilike biti potrebno vještaka, odnosno koliko će, rekla nam je zamjenica ministrice, koliko će zapravo djelatnika samo preći u taj centar. Prema tome, bit će nekakvih novih zapošljavanja, a ne toliko, nego će se iskoristiti ovo koji jesu. koji jesu. Evo i danas je bilo spomena, i kolega Đakić je govorio, međutim ja moram reći da nije moguće smanjivati postotak oštećenja organizma po službenoj dužnosti dužnosti sukladno važećem Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja iz iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji nego se može svake dvije godine donijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja a evo ovdje nam je i zamjenica ministra prema tome mislim da ćemo imati odgovore na sve ono što ste već do sada rekli kao primjedbe. Evo hvala lijepo. Još jedan put klub SDP-a prihvaća ovaj zakon. Hvala Zahvaljujem. Imamo prijavljene dvije replike, prvo poštovani kolega Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolegice Bonačić moguće je vršiti reviziju kao i vještačenje. Jedna su ona koja se vrše kada se pogoršava stanje invalida i traži povećanje svoje invalidnosti, tada će ići ovom novom jedinstvenom tijelu za vještačenje. Postoji onaj koje su u reviziji postupaka i Mirovinski zakon je propisao da u godini dana može revidirati sve, sve dosadašnje. Pa tko je skrivena opasnost da ovim jedinstvenim tijelom vještačenja koje nema utemeljenja na stručnim ekspertizama koje su napravili i stručnjaci Ministarstva branitelja, profesori i doktori različitih struka koje inače vještače došli do saznanja i rezultata koji su porazni i govore o tomu da jedinstvena lista funkcionalnosti kao jedinstvene liste oštećenja su neprimjenjive. Tako će i ovo jedinstveno tijelo vještačenja koje će koristiti te jedinstvene liste i jednu i drugu biti nemoguće ustanoviti invalidnosti svih invalida po jedinstvenim kriterijima ili listama i neće moći donositi konačne zaključke. Da se ne bi lagali 60,1% provedenih postupaka istakli da pomoću jedinstvene liste funkcionalnih sposobnosti i jedinstvene liste oštećenja nije moguće opisati stanje. Jednako tako 17% je djelomično moguće. To dolazi do toga da je u pitanju 80% nemogućnosti ocjene invalidnosti draga moja kolegice. I ne znam zašto se forsira nešto kada nije sve regulirano i omogućeno kroz ove stručne ekspertize koje su učinjene koje bi dale konačne rezultate zašto srljamo u nešto što neće moći biti pravedno odrađeno. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovana Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa kolega Đakiću ja vjerujem da i vi i ja isto razmišljamo o braniteljima o smislu njihovih prava odnosno u onom dijelu u kojim im želimo pomoći. Međutim ja moram ovdje naglasiti da metodologija i način rada vještaka i postupak vještačenja i sada je propisan pravilnikom i pripadajućom listom postotka oštećenja, a ne zakonom. Osim toga uvijek se kod vještačenja ocjenjivala uzročna veza ranjavanja ozljeda i bolesti u odnosu sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu pa će ta uzročna veza morati se uvažavati i kod vještačenja jedinstvenog dijela vještačenja. Osim toga Ministarstvo branitelja će i dalje odlučivati o pravima hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata, prema tome ne vidim uopće razloga. Druga replika poštovana Nada Murganić. Izvolite. kasnije će se iz rasprave i moje pojedinačne vidjeti da imam dosta primjedbi da zaista svi ovdje u našem klubu i osobno smatram daje ovaj zakon zaista zavrijedio puno dorada i treće čitanje. osvrnut ću se samo na dvije stvari iz vaše rasprave, rekli ste da je zakon dobar u smislu dostupnosti dakle na jednom mjestu će osobe sa invaliditetom moći ostvariti svoja svoja prava odnosno biti će izvještačena. Zaista moguće da će oni biti vještačeni na jednom mjestu ali oni će dobiti dokumenat koji se zove nalaz i mišljenje i sa tim dokumentom će on morati obići opet svih šest ili nekoliko mjesta odnosno sustava gdje će ostvariti svoje pravo da bi dobili rješenje jer će on morati opet ići u zdravstvo i u socijalnu skrb i u mirovinsko i za dječji doplatak itd. Moje je pitanje kako mislite kako će ti različiti službenici tumačiti taj dokumenata koji se zove nalaz i mišljenje? toliko o dostupnosti, bit će vještačeni na jednom mjestu sada su u svakom gotovo centru mogli biti za socijalni rad ako je bio sustav socijalne skrbi ili u područnoj službi iz mirovinskog vještačeni, sada će ići vjerojatno u par velikih centra ili regija, toliko isto drugo dostupnosti. A ono racionalizacija u financijskom smislu, bilo je puno vještaka zato što ima puno različitih vrsta oštećenja. Nećete moći imati u stalnom radnom odnosu sve supspecijaliste koji će biti potrebni za vještačenje

Međutim mislim da sam bila jasna što donosi ovaj sustav, donosi jedan nalaz jer sve one osobe sa invaliditetom ili osobe nad kojima se radi vještačenje imali su najviše primjedbi ka tome da moraju prolaziti svaki put ponovno u koji god sustav dođu. Upravo zbog toga je jako bitno da će se na ovakav način dobiti jedan nalaz, jedno mišljenje tog jedinstvenog tijela vještačenja, a o onim financijskim rezultatima mislim da sam bila jasna u svemu tome. Zašto bi se plaćalo onoliko honorarnih vještaka kada se može na ovakav način dobiti jedinstveniji sustav. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani kolega Petar Baranović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođe zamjenice ministra sa suradnicom, štovane dame i gospodo. Jedan zakon koji pokriva vrlo kompleksno i osjetljivo područje za koje ću se usuditi kazati da u Hrvatskoj nije bilo do sada izdefinirana na adekvatan način i kada su u pitanju kriteriji i funkcioniranje sustava u kojem se radi u ovom zakonskom prijedlogu a isto tako ni praktična primjena niti stvarni odnos prema pogođenim kategorijama građana Republike Hrvatske. Za početak konstatacija koju svim znamo a to je da je Hrvatska ustavna država u kojoj bi svi građani trebali imati jednaka prava sukladno hrvatskom Ustavu. I ne bi bilo dobro da se u konačnici i na ovome primjeru shvati da oni svi dečki koji su izgubili glavu ili su pak postali invalidi i ljudi koji imaju velike poteškoće u daljnjem životu za ovu državu da su to izgubili za nešto što sliči na Orwelovu farmu u kojoj su svi jednaki ali su neki jednakiji od stalih. Ne bi bilo dobro jer barem preispitujući svoje osjećaje u ta davna vremena znam da su moji prijatelji i ja otišli, a ja sam se Bogu hvala vratio, eto imao sam tu sreću živ i zdrav, otišli smo tražiti nešto šta je avangardno, napredno, uredno, perspektivno, dosljedno, principijelno. U ovom zakonu se suočavamo sa konstatacijom da je do sada na utvrđivanju oštećenja i stvarnog stanja ljudi koji po različitim osnovama traže suport društva bilo da su u pitanju invalidi, bilo da je u pitanju pravo na socijalnu skrb, na profesionalnu rehabilitaciju i slične kategorije da smo imali 6 različitih institucija u okviru kojih se provodilo vještačenje, da je na tome radilo više stotina honoraraca pa i troznamenkasti broj ukupno zaposlenih vještaka, stalno zaposlenih vještaka, administrativaca. Ali ono što brine, to je i konstatacija koja je potpuno realna a to je da je takva šuma institucija i takav veliki broj vještaka stvarao neujednačene kriterije. Dame i gospodo, nedostatak desne ili lijeve ruke, izgubljene oči, potpuna ili djelomična oduzetost, gubitak noge, nema razlike. U stvarnom životu nema razlike je li imate ili nemate. Neki su tu tragediju u životu doživjeli žrtvujući sebe da bi naglašavam imali urednu državu. Neki su to doživjeli u svakodnevnom civilnom životu, u saobraćaju, nesreći ili negdje drugdje a neki obavljajući poslove primjerice kao vatrogasci i željezničari, ribari, šoferi kamiona u saobraćajnim nesrećama, na svom radnom mjestu i da ne nabrajam dalje. E sad, cijeneći tu specifičnu priču kroz koju je prošla Hrvatska, posebne traume koje su popratno išle uz sam tjelesni invaliditet hrvatsko društvo se odlučilo da i što smatram osobno potpuno ispravnim, hrvatske branitelje zaštiti na poseban način. I mogu shvatiti da su napravili određenu razliku u benefitima odnosno u potpori jer to nije benefit, to se ne može tako nazvati, to je potpora društva ljudima koji su se zatekli u takvoj životnoj situaciji. Međutim, i tu smo stvar doveli do apsurda. Upravo zbog i neujednačenih kriterija i nedostatka kriterija danas imamo ljude koji nemaju takvu razinu tjelesnih oštećenja, imaju prema nalazima različitih vještaka u različitim institucijama, kažu određena oštećenja i tegobe i to prihvaćam, ali takvi dečki koji naoko izgledaju vrlo zdravo neki od njih, čak i ako povjerujemo potpuno vještačenju sjede za šankom i uz lagano ispijanje gemišta popunjavaju listić od kladionice. A neki željezničar u ovoj Hrvatskoj državi koji je obavljajući pošteno svoj posao u najgorim godinama života ostao bez noge ima tri ili četiri puta manja prava i takvu razinu zaštite suporta koja ne omogućava život dostojan čovjeka. I onda danas slušamo različite komentare u ovoj sabornici. 17 sati popodne da čovjek ne povjeruje. Čak i ako bi ovaj sustav koji predlagatelji predlažu koštao i više od dosadašnjih 43 milijuna kuna koji su konzekvenca našeg vlastitoga nereda i nesustavnosti ukoliko će izjednačiti kriterije za utvrđivanje stvarnog stupnja oštećenja, dakle govorim samo o kriterijima za utvrđivanje stvarnog stupnja oštećenja ne o suportu, suportu, visini, iznosu, pravima koja …/Govornik se ne razumije./… omogućiti. Samo ako ljude i građane u ovoj zemlji dovedemo u situaciju da su jednaki pred Ustavom a ne manje jednaki ili jednakiji od ostalih kao u Orwelovoj farmi ovaj zakon je apsolutno stvar o kojoj se ne bi trebalo dalje raspravljati. Sama činjenica da je išao u dva čitanja, da su se pomno razmotrile primjedbe pa neke primjedbe koje su bile na mjestu od strane oporbe i uvrstile u konačnu verziju daje potpuno jasno na znanje da predlagatelj ovoga zakona i Vlada Republike Hrvatske nisu ovu stvar shvatili benevolentno nego su joj poklonili dužnu pažnju. A od nas kao zastupnika u Hrvatskom saboru bi bilo dobro da ne zaboravimo ne samo poštivat sve ljude koji su doživjeli takvu tragediju bez obzira jesu je doživjeli u civilnom životu ili u onom najčasnijem pozivu a to je hrvatski branitelj, nego da ne zaboravimo dame i gospodo da se nalazimo u državi koja ima Ustav. Ovakav ili onakav, ali on je naš Ustav i on je temelj ovog društva. Hvala na pažnji.

činjenica da je RH ustavna država kako ste rekli i da su zato najzaslužniji oni koji nažalost danas nisu s nama ili oni koji su izgubili dijelove tijela je neosporna i mislim da je svi valoriziraju. kad ste rekli da smo svi jednaki, odnosno da su možda neki jednakiji pred Ustavom, ja se pitam gdje smo bili premda sam, digresija, rekao jednom da više neću spominjati Registar branitelje, moram ga ponovo spomenuti. Gdje smo s tim bili u ono vrijeme kad se objavljivao Registar branitelja, kada smo protivno Ustavu i protivno volji ljudi koji su kao i vi s entuzijazmom, dragovoljno otišli stvarati i braniti Hrvatsku državu, objavili ono što je Ustavom i svim zakonima bilo zabranjeno. Zašto nisu pitali ljude koji su to radili kad se to činilo, dakle koji su oslobađali zemlju, da li oni jesu za to ili nisu, nego su protivno obrazloženjem koje doista nema mjesta nigdje, da ćemo tad bit časniji, da ćemo tad bit ponosniji, da će se naša djeca, naši očevi tad moći ponosit s nama kad nam imena budu napisana negdje, ne znam ni ja gdje. Zašto tada nismo pred Ustavom svi bili jednaki, zašto se to primjenjuje selektivno i zašto se to uopće primjenjuje na taj način. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani Petar Baranović. posebna tema. Navedeni su i dotaknuti u kontekstu ovog zakona jer su nažalost jedan dio te populacije koja je doživjela oštećenja i kojoj ovo društvo treba dati suport i iskazat respekt. Ali spomenuli ste pitanje Registra hrvatskih branitelja i po inerciji generalizirate stvari. I vi i ja smo bili u istoj uniformi, vrlo vjerojatno '91. u istom periodu, ja sam osobno veliki zagovornik objave Registra hrvatskih branitelja, vi ste protivnik, a meritum stvari je da to treba prosuditi Ustavni sud. Ustavni sud se treba očitovati je li to u redu ili to nije u redu. Ukoliko Ustavni sud temeljem Ustava Republike Hrvatske procijeni da je to protuustavno, onda za to netko mora snosit konsekvence i stvari se moraju korigirati. Ako Ustavni sud na to nema primjedbe onda se nećemo igrat pravnika nego ćemo samo zastupat principijelnost funkcioniranja pravne države. Hvala lijepo. mislim da ih nakaradno uspoređujete sa željezničarima koji su izgubili nogu radeći svoj posao. Nakaradno je uspoređivati njihove strahote proživljene u Domovinskom ratu i nesreću na poslu, kao i nesreću u prometu, kao i nesreću u športu, kao i nesreću okupatora koji se prevrnuo traktorom i ostao bez noge. To su nepomirljive stvari koje želite staviti u isti koš. Želite obezvrijediti Zakon o pravima hrvatskih branitelja koji jasno i nedvosmisleno u članku 127. propisuje da nalaz i mišljenje u prvostupanjskom postupku daje Vijeće liječničkog povjerenstva sastavljeno od triju liječnika, a u drugom stupnju od pet liječnika. Zakonom o pravima hrvatskih branitelja koje ex lege definirano je postupak, način utvrđivanja invalidnosti sa čime, čime, sa ratnim putom, sa opisom i potpisanim od zapovjednika o stradavanju, kao i liječnika koji je bio u postrojbi. Vi te sve stradalnike uspoređujete sa željezničarima, sportašima ili onima koji su od rođenja hendikepirani i stradali. A da ovaj zakon bi mogao vrijedit za sve u Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti i ocjene koja je napisana ima toliko stvari koje do sada nisu ni taknute, a kamoli provedene ili napravljene. Ja ću samo par reći. Nije izrađena stručna … podloga za poboljšanje prava s osnova invalidnosti, izrađen prijedlog modela financiranja, popis za poboljšanje prava, izrađena stručna i analitička podloga o kriterijima i mjerilima. Apsolutno ne postoji ništa od toga, srlja se u nešto napamet i želi se hrvatske branitelje staviti u isti rang sa onima koji su abolirani četnici stradali u prometnim nesrećama. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Došli smo i do aboliranih četnika. Kolega Đakiću, jedna je stvar neosporno. I ovaj mandat, a i da ih je još pet, vi i ja nikad nećemo razmišljat isto, to je definitivno da nećemo jer ja kad sam došao u Domovinski rat pa kad mi je u 12. mjesecu '91. ili 11., kad je došla prva plaća i s obzirom na čin kad mi je stavilo gomilu novaca ispred mene onda sam pitao šta je ovo. Otišao sam u Domovinski rat, stavio sve materijalne resurse, pokretnine obiteljske od obrta u funkciju, dragovoljno, ne razmišljajući da ću za to biti plaćen. Ali shvatio sam kasnije da je normalno da se društvo brine o ljudima koji su na frontu i da njihove obitelji moraju imati osiguranu egzistenciju. I danas shvaćam, naglašavam, da imamo posebnu senzibilnost prema toj populaciji i ona je izražena, možda kod nekog više ili manje emotivno, ali matematički egzaktno kad gledate primanja nekog s istim tjelesnim oštećenjem koji je doživio tu tragediju braneći domovinu i nekog tko je doživio radeći svoj posao. Zar stvarno mislite da je tolika razlika u tragediji nekog vatrogasca koji strada izvlačeći, spašavajući tuđi život i časnika Hrvatske vojske koji je zaustavlja tenkove aboliranih četnika. Ne, za mene kolega Iviću nije razlika. Dužnost je bila svakog građanina Republike Hrvatske, svakog muškarca da uzme pušku i da ide na front bez kalkulacije. Žalosno je gospodo u ovom Saboru ako se ne shvaća da činjenica i neosporna istina to je bila dužnost svakog časnog muškarca u Republici Hrvatskoj. Ja sam je shvatija tako, a možda ćete me vi s vremenom razuvjeriti jer sam čovjek koji se korigira. Bilo bi dobro da tako funkcioniraju i drugi. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, zamjenice ministara. Pa evo pred nama je u drugom čitanju zakon koji bi po meni po klubu HDZ-a bar trebao ići u treće čitanje, izmijenit se one stvari koje apsolutno nisu dobre i koje neće donesti ništa dobro, ni uštede, a ni zadovoljstvo naročito onih koji su dali najviše za Hrvatsku domovinu. Naime što želim reći? U ime kluba HDZ-a mi nećemo podržati ovaj zakon, iako smo određenim amandmanima želili ga poboljšati, da bi bar bio donekle ono što bi trebao biti i nismo protiv toga da ovaj zakon objedinjuje jedinstveno tijelo vještačenja za svih pet kategorija koje su stradale da li po rođenju, da li u športu, da li u prometima, da li na željeznici, da li u bilo kojoj sferi, a da hrvatske branitelje iz toga izuzme. To je moto moto HDZ-a da smo napravili posebni Zakon o pravima hrvatskih branitelja u kojima jasno se definiraju prava i potrebe, tj. stalna prava kao i način ocjenjivanja vještačenja i u prvom i u drugom stupnju invalida iz Domovinskog rata. I mislim da prije svega kao što sam u nekim replikama i rekao da izrada stručne i analitičke podloge o mogućnostima unapređivanja prava sa osnove invalidnosti, te predložiti donošenje odgovarajućih propisa koje su ovim zakonom ostavljene Vladi Republike Hrvatske da svojim uredbama regulira kako će i na koji način ovo jedinstveno tijelo vještačenja odlučivati o određenim

Ministarstvo obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva zdravstva, socijalne skrbi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i osobe sa invaliditetom kao i drugih koji su bili aktivisti i u tim aktivnostima koje su proveli određene probne probne stvari, koji su izradili određene i stručne podloge, koji su radili na analitičkim prikupljanju onih prava koja su se sa osnova invalidnosti dobivala, modele financiranja, izrade propisa za …/Govornik se ne razumije./… prava sa osnove invalidnosti, stručna i analitička podloga za izmjenu i dopunu propisa. Sve su to stvari koje su trebale biti obuhvaćene, temeljito razrađene, a na kraju svega toga bi trebalo doći iako u svim ekspertizama koje su proveli, a sada baš kada ovaj Hrvatski sabor želi čuti onda ćemo i reći tko je to provodio i kako je provodio, koji tim stručnjaka u kojim institucijama Ministarstva branitelja i međugeneracijske solidarnosti u to vrijeme kao i Ministarstvo socijalne skrbi i koje rezultate su donijeli. Naime, jasno je da u ovom pogledu se davno pristupilo nečemu što se zove Međunarodna konvencija o pravima osoba sa invalidnošću i njihovim ujednačavanjima, prava kao i ocjeni te invalidnosti. rezultati koje su primjenjivani jedinstvenim listama funkcionalnih sposobnosti, kao jedinstvenim listama oštećenja provedeni su nad 441 ispitaniku kroz tablice koje su jasne, vidljive i dostupne i rezultati su poražavajući kao što sam rekao. U 79% slučajeva nemoguće je utvrditi pravo stanje i ocijeniti invalida. I bez takovih jedinstvenih lista funkcionalnosti kao i lista oštećenja mi donosimo nešto što se zove Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja koji bi trebao vještačiti po tim listama ili uredbom donesenim kriterijima, mjerilima po kojima će se vještačiti, a nemamo ta mjerila i kriterije. Oni nisu stavljeni ni u zakon, oni nisu apsolutno priređeni ni po stručnim i ekspertnim timovima i oni su zapravo još uvijek mrtvo slovo na papiru. Ne znamo ni kako, ni po čemu će raditi. Nemamo ekspertizu iz koje bi bilo vidljivo da je to u 80% slučajeva moguće ocijeniti jednako sve te skupine osoba sa invaliditetom pri jedinstvenom tijelu. Zakon govori da će postojeći vještaci prijeći na rad u to jedinstveno tijelo itd. itd. Ono što nas muči su hrvatski branitelji. Rekao sam i ponovit ću. Zakonom o pravima hrvatskih branitelja člankom 127. propisuje se da nalaz i mišljenje u prvostupanjskom daje Vijeće Liječničkog povjerenstva sastavljeno od triju liječnika specijalista, a sastav Vijeća Liječničkog povjerenstva ovisi o vrsti stradavanja, ranjavanju, ozljedi ili bolesti. Znači to su tri kategorije u invalidima Domovinskog rata. Da li je ranjavanje, ozljeda ili bolest. Nalaz i mišljenje u drugostupanjskom postupku da je Vijeće liječničkog povjerenstva sastavljeno od 5 liječnika specijalista. Sastav Vijeća liječničkog povjerenstva ovisi o vrsti stradavanja, ranjavanju, ozlijedi ili bolesti. Ministarstvo nadležno za branitelje može imenovati više Vijeća liječničkih povjerenstava iz ovoga članka kako će riješiti to pitanje u novom jedinstvenom tijelu vještačenja i koja je uloga Ministarstva branitelja u novonastaloj situaciji. Donosimo novi zakon a nismo ove odredbe iz staroga izbrisali, ostaju važiti. Mislim kako je to uopće moguće? Ovaj zakon je ex lege samo za prava hrvatskih branitelja stradalnika obitelji poginulih, zatočenih i nestalih. Derogiramo ga još po tko zna koji puta, stavljamo van snage članke novim zakonom. Ja mislim da to i pravno apsolutno nije moguće. Prema predlagatelju svaki korisnik je radi ostvarivanja prava u svakom pojedinom sustavu morao svaki puta biti ponovno vještačen što je osim dodatnih nepotrebnih troškova stvaralo i dodatno nepotrebnu obvezu samom korisniku. Ovim zakonom omogućava se korisniku da na temelju jednog dokumenta, nalaza i mišljenja jedinstvenog tijela vještačenja ostvari određena prava u različitim sustavima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 Potrebu osnivanja jedinstvenog tijela vještačenja predlagatelj opravdava Konvencijom, kao što sam i rekao, o pravima osoba s invaliditetom i Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom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

postojećeg sustava vještačenja doprinijeti smanjenju deficita državnog proračuna. Ovakav cilj zakona sasvim sigurno bi bio za pozdraviti, no prijedlog zakona koji je ponuđen kao rješenje ni približno ne služi ostvarivanju takvog cilja. Nastavite./… Naime, predlagatelj navodi da se predloženim zakonom uređuju utvrđivanje jedinstvenog tijela vještačenja kao ustrojstvene jedinice Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i vještačenje i zapošljavanje osoba s invaliditetom, djelatnost i poslovi tijela vještačenja, mjesna nadležnost za obavljanje poslova vještačenja u prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima,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 Nejasno je stoga zašto je jedinstveno tijelo vještačenja se osniva zakonom, ako će djelovati kao ustrojstvena jedinica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje a Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisuje da se između ostaloga djelokrug i naziv ustrojstvenih jedinica zavoda uređuje statutom zavoda. Nadalje, sredstva za rad jedinstvenog tijela vještačenja osiguravaju se u državnom proračunu sukladno odredbama članka 3. stavka 3. ovoga prijedloga zakona ali predlagatelj ističe da provođenje ovog zakona ne iziskuje osiguravanje dodatnih financijskih sredstava u državnom proračunu.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 Nadalje, predlagatelj nije uzeo u obzir zakonsku obavezu edukacije vještaka i unapređenje poslova vještačenja što zasigurno iziskuje određena financijska sredstva. Zakon je u potpunosti napisan nestručno i prilično traljavo. Uočene su mnoge nedorečenosti i nepravilnosti po pitanju osnivanja jedinstvenog tijela vještačenja te je nejasna svrha ovoga zakona posebice ako se zna da je jedinstveno tijelo vještačenja ustrojstvena jedinica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. I ova se pitanja rješavaju statutom zavoda. Evo, poštovane kolegice i kolege ovo je sve što smo mogli i vidjeli uočiti u ovom zakonu koji ne govori zapravo o ničemu i koji će biti još jedna od dodatnih teškoća, naročito u populaciji hrvatskih branitelja a onda i svih drugih invalida jer jedinstvene liste vještačenja kao i jedinstveni kriteriji i metodologija koju će propisati Vlada po ministrima, ne znam kojemu nekom novom vjerojatno koji će to predložiti, sigurno neće biti na korist ni invalidima ali ni hrvatskim braniteljima koje tražimo kao klub da se izuzmu iz ovoga zakona i da ostanu sa radom po sadašnjim zakonskim odredbama koje ima Ministarstvo branitelja i da Ministarstvo branitelja više ne bude to koje će iz zakona izuzimati sve kategorije koje su najpotrebnije, od onih najsiromašnijih pa sada do invalida, poslije će vjerojatno doći na red i roditelji, udovice i djeca. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Tomislav Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Đakiću, slažem se sa vama pogotovo u onom dijelu kada ste govorili o tome da bi Hrvatske branitelje trebalo izuzeti iz ovog ovog sustava jedinstvenog vještačenja i to zbog onih argumenata koje smo isticali, a možemo ih istaknuti ponovo sada u ovom drugom čitanju. Jasno smo rekli u prvom čitanju zašto nismo za to da se jedinstveno tijelo vještačenja primjenjuje i kada su u pitanju Hrvatski Da je taj proces praktički gotov, da su uštede nikakve ili minimalne, 3 milijuna kuna je svega ušteda. I pitanje je li cijela 3 milijuna kuna ušteda i da taj proces treba završiti sukladno Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja kako se i sve ove godine provodio. No, očigledno te primjedbe nisu ni razmotrene pošteno. Činjenica je da se sad spominje nekakvo posebno povjerenstvo u okviru jedinstvenog tijela za Hrvatske branitelje što samo može govoriti u prilog tome da smo u argumentaciji bili u pravu. Jedno je meni iz svega ovoga jasno, vrlo je mal korak, odnosno ovo je prvi korak u jedinstvenom vještačenju, pa do toga da dođemo do jedinstvenih prava za sve invalide a to smo mogli čuti evo i iz izlaganja kolege Baranovića koji kaže da je isto izgubiti ruku ili nogu u ratu, ili u gašenju požara. Vatrogasac naravno ima iste probleme kao i branitelj, međutim on je odabirom svog poziva odabrao rizik, jel tako, koje taj poziv nosi. A i on je vjerojatno osiguran za vršenja svoje dužnosti, a mi Hrvatski branitelji smo se odazvali prije svega pozivu savjesti i pozivu Hrvatske domovine. I to je bitna i velika razlika koju svatko u ovom društvu bez obzira kako razmišlja treba poštivati. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa jasno je, cilj je jasan. Sve izjednačiti, nema različitosti u društvu, svi su jednaki jedino nisu bili jednaki kad su trebali braniti, jedino nisu bili jednaki kad su trebali stvarati Domovinu Hrvatsku, kad su trebali stati na branik, kad su trebali dati svoje živote za slobodu. Tada nismo bili svi jednaki. Jedna trećina Hrvatske je branila, a dvije trećine su ko zna gdje bile. No, međutim ne prozivaj ja njih, nisu svi ni rođeni da budu ratnici, ne prozivaj ja nikoga i ne tražim nikakve privilegije, no, međutim sve zemlje i Sjedinjene Američke Države i sve one koje su imale rat u dogledno vrijeme imaju i posebna pravila i zakone kojima reguliraju status onih onih koji su stradali u Domovinskom rata kao i obitelji stradalih. Tako i ovim bi trebalo biti. Ne poričemo to da treba jedinstveno tijelo vještačenja za sve grupacije i govorimo o pet koje su prisutne. Neka se vještače ako se nađu zajednički kriteriji, mjerila kojima će to biti moguće, ali Hrvatski branitelji nek ostanu u Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kao kategorija onih koji su za Hrvatsku dali najviše i to mora biti tako kako je bilo dosada, to ćemo forsirati i dalje. I vjerujemo da će prevladati razum jer sve drugo će biti kontraproduktivno. Ako će se primijeniti uz ovaj zakon s kojim se vidimo u …/Govornik i onaj zakon iz mirovinskoga da se u godini dana revidiraju svi postupci, a ovo jedinstveno tijelo će biti meritorno da to, onda znamo kome je cilj i kakav je cilj. Spašavanje proračuna na leđima invalida Domovinskog rata, e to baš neće ići baš tako lagano ni jednostavno. Jer smo i u prošloj Vladi SDP-a i koalicije imali primjera o 3,5 tisuće obespravljenih koji su doživljavali satisfakciju na sudu i Hrvatska država vratila i platila sa kamata takove aktivnosti. Druga replika poštovana Nada Murganić. Izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Đakić, ja bi se složila s vama da ste s pravom zabrinuti za prava Hrvatskih branitelja, osoba sa invaliditetom bez obzira što je i predstavnica predlagatelja u uvodnom izlaganju rekla da se neće dirati ta prava i da shvatila sam možda u konačnom izvještaju će ona to i drugačije mi objasniti, da neće doći do revizije tih prava. Međutim, mi smo svjedoci da je nedavno, dakle 1.1. ove godine iako postoji Zakon o Hrvatskim braniteljima, primjenom i stupanjem na snagu Zakona o socijalnoj skrbi kada su zbog nadležnosti vojne opskrbnine na koje su imali branitelji pravo prema Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja tretirane u nadležnost centra za socijalni rad i po Zakonu o socijalnoj skrbi su postale zajamčene minimalne naknade koje još neki niti su ostvarili, dakle onu nekadašnju minimalnu socijalnu pomoć, tako se je zvala, niti su je dosada ostvarili a neće po Zakonu o socijalnoj skrbi imati pravo niti ju ostvariti. Da li ovaj zakon drži figu u džepu i da će donošenjem Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja na jedan ovakav zaobilazni način Hrvatski branitelji, osobe sa invaliditetom ostati bez svojih prava a svaka država koja je imala svoje branitelje im je dala posebnu nagradu i priznanje za njihove zasluge. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice, da dobro ste usporedili da stalnim nasrtajem na Zakon o pravima Hrvatskih branitelja, pa tako i u zakonu je bilo definirana opskrbnina u nivou 1902 kune mjesečno koje više nema. Šest mjeseci nismo čuli da je isplaćena ni jedna. Ako je cilj ovoga zakona da bi jedinstvenim tijelom vještačenja došli do revizije kako bi jedno jedinstveno tijelo vještačenja vršilo reviziju svih hrvatskih ratnih vojnih invalida njih 57 tisuća onda smo svjesni kuda ide i što cilja. Figa u džepu može biti smanjenje proračunskih sredstava za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida tj. za potrebe Ministarstva hrvatskih branitelja. Ako je tome tako da bar postoje pravila koja bi bila vidljiva u ovom zakonu, koja bi bila jasna i transparentna da je izrađena jedinstvena lista svih oštećenja za sve kategorije osoba sa invaliditetom neovisno o načinu i uzrocima nastanka što bi trebalo biti, ali dodatno mora postojati da je to učesnik Domovinskog rata, da je njegov ratni put takav i takav, da je potvrda i okolnosti o stradavanju ti i ti. To su stvari koje ovim zakonom apsolutno nisu nigdje definirane koje vjerojatno ni u narednom periodu kada će ako se donese ovakav zakon koje će uredbom Vlade regulirati mjerila i kriterije apsolutno neće biti poznati i tada postoji skrivena opasnost ta figa u džepu je to da će odrediti reži sve pa kako Bog da. dobro ste vi zamijetili da se pobjednike u ratu pokušava poraziti u miru i to od vlastite države koju su stvorili. E sada ono što, ja sam bio kirurg u ratu i branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, a i vještak sam stalni sudski vještak medicinske struke. E sada znam da su postojale različite tablice kod vještačenja za one koji su ranjeni u ratu ili zadobili ozljedu u ratu i mirnodopskih onih koji su tjelesno oštećenje u miru ili invalidnost u miru. Po ovom zakonskom prijedlogu metodologiju utvrđivanja invalidnosti i tjelesnih oštećenja propisat će se uredbom Vlade RH, a to uredbe nema, niti znamo kakva će biti, što očekivati. Vaše bojazni su ispravne. Ja sam ovo pitanje postavio prilikom rada Odbora za zdravstvo i rečeno mi je da sva prava koja hrvatski branitelji imaju sada, a koja proizlazi iz tjelesnog oštećenja i invalidnosti ostaju prema onim zakonima o hrvatskim ratnim vojnim invalidima. Sada nisam da prostite pametan, kako razmišljati da li onako kako mi je rečeno na odboru od strane predlagatelja ili evo kako vi sumnjate da će uredbom Vlade o novoj metodologiji doći upravo do poraza onih koji su stvorili ovu državu. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Boro, da objasnit ću vam, ostaju prava, ali ne i invalidnost. Ocjenjuje se jedinstvenim tijelom vještačenja ocjenjuje se invalidnost, a ne prava koja iz nje proizlaze. A prava ostaju u zakonu. ali što ćeš dobiti ako nemaš više invalidnosti, ako ti jedinstveno tijelo vještačenja ukine po novim odlukama Vlade tj. prijedlogu Vlade da kriteriji i mjerila koja će biti da pola od ovih koja sada koriste pravo na invalidnost više je nemaju. Onda ni kriteriji onda ni prava ne možeš apsorbirati ako imaš ispod 20% invalidnosti. invalidnosti. To je apsolutno zamka koja jasno govori kuda smjera cilj ovoga zakona. Kažu neće se vještačiti oni koji su već ostvarili svoja prava nego samo novi koji su u postupku, a u drugom zakonu o mirovinskom osiguranju kaže da će se provesti vještačenje u godinu dana svih korisnika mirovinskih primanja pa tako i hrvatskih branitelja. Znači, ono što jedno govore za ovaj zakon drugo su već pripremili u drugom zakonu, a treće te čeka u trećem zakonu. tako da nasrtaj na prava hrvatskih branitelja koja su stečena i koja su državom zagarantirana, a prava branitelja su definirana i u našem Ustavu da se neće dirati i da će shodno mogućnostima proračuna biti uvijek dostupna jasno govori o tome da sigurno postoje skriveni ciljevi, a oni su da bude što manje korisnika invalidskih mirovina kao i invalidnina. U ime kluba HDSSB-a govorit će poštovani Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice ministra s pomoćnicama. Evo donijeli ste nam na klupe Konačni prijedlog Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja u kojemu je glavni argument da će umjesto 43 milijuna kuna koja su do sada trošena za raznorazna tijela vještačenja pri raznim ministarstvima, ovdje je to i nabrojano, dakle u mirovinskom sustavu 47 doktora medicine specijalista, 16 socijalnih radnika, 2 defektologa, 2 psihologa i 45 administratora, ukupna potrošnja uz putne troškove 112 zaposlenih je iznosila 22 milijuna kuna. U sustavu socijalne skrbi 14 milijuna kuna, 900 honorarnih vještaka, a zaposleno je 6 administrativnih radnika,

43 milijuna i 400 tisuća kuna u svim tim raznoraznim ministarstvima i raznoraznim tijelima vještačenja. Pa je s obzirom na ove troškove, s obzirom na heterogenost i rasijanost svih tih tijela vještačenja odlučeno da se stvori jedinstveno tijelo vještačenja koje će biti onda uz 90 vještaka i ostale zaposlenike imati ukupan trošak vještačenja, putne troškove i sve ostalo u visini od 38 milijuna kuna i to je eto nekakva, to je ušteda prema planu od 5 milijuna i 400 tisuća kuna. E sada dolazimo do onih stvari, i sada kada bi to čovjek gledao tako, rekao bi krasno evo tu je ušteda, tu je želja da se uredi država, uredi tijelo vještačenja, uredi uredi način vještačenja, stvore jedinstveni uvjeti za sve u Hrvatskoj da nema nikakvih razlika u posljedicama od ozljede od Splita Splita do Osijeka ili ne znam ni ja kojeg tijela prvostupanjskog, drugostupanjskog u tijelu vještačenja socijalne skrbi i npr. tijelu vještačenja u u npr. mirovinskom sustavu. Sve je to tako lijepo osmišljeno, međutim bojim se da neke od odredbi koje ovdje zapravo pripremaju i određenu zamku koju bi ova slatkorječivost o jedinstvenom tijelu vještačenja, uštedi od 5,5, 5 milijuna 400 tisuća kuna zapravo moglo koštati jednu kategoriju naših građana. Zbog čega ja i zbog sumnjičavosti i s obzirom na iskustva dosadašnjim radom Vlade i njihovim odlukama mogu odmah izjaviti da klub HDSSB-a ne može prihvatiti ovaj konačni prijedlog zakona. Zašto? Zato što još nije ni formirano tijelo vještačenja, jedinstveno tijelo vještačenja ni taj zavod a već piše ovako dakle povjerenstvo, uputiti na pribavljanje mišljenja od strane jedinstvenog tijela dok će se metodologija vještačenja po kojoj postupaju predmetna tijela urediti uredbom Vlade Republike Hrvatske. Što je to metodologija i što će se raditi? Ona su u većini stvari 80, 90% bitne. Mi smo imali tablice za ocjenu invalida Domovinskog rata tada su one bile upravo iz razloga što se cijenio način ozljeđivanja. Dakle onaj, oni koji su što kaže ovdje kolega Đakić i neki drugi, dakle u Domovinskom ratu, ljudi koji su osjećali dužnost, pravo, ponos ići u Domovinski rat. Te tablice su bile u odnosu na neke druge i drugačije u tim vrijednostima. Na primjer, evo ja sam kirurg pa znam dobro a i sudski sam vještak. Pogledajte svaku tablicu npr. od bilo kojega osiguravajućega društva koliko dođe amputacija potkoljenice posto, je li vam poznato? Negdje 40, negdje 45%. U tablicama ratnih vojnih invalida, naših, iz Domovinskog rata oni iznose 60%. Pa upravo je to i bio zapravo ono što smo već govorili ovdje da je taj čovjek u svom da kažem, on je dobrovoljno išao u rat, on je branitelj koji je stupio u Hrvatsku vojsku za obranu i slobodu Hrvatske države. A netko je ozlijeđen na dužnosti, na svom poslu ili je rođen ili ne znam ni ja sa kakvim invaliditetom. Ono što mene još drugo smeta a to je ovdje vidim da je Međimurska udruga slijepih reagirala, imate na kraju, imamo na kraju ovdje piše koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja. Pa piše da su ovdje Udruga slijepih Međimurske županije. Ne vidim da je Ministarstvo branitelja dalo svoje mišljenje o ovom zakonu, ne toga nema uopće, niti izgleda Ministarstvo branitelja, ne znam za koga ono postoji da ne daje svoje mišljenje o ovome, to mi nije jasno. Ali kada govorimo o toj međimurskoj ili bilo kojoj drugih udruzi slijepih onda moram istaknuti da je naknada za potpunu sljepoću, dakle 100%-tnu sljepoću na oba oka negdje oko 600 kuna. U Bosni i Hercegovini je 450 konvertibilnih maraka, 1800 kuna, u Srbiji je to oko 2300 kuna a u Sloveniji još i više. Pa jesmo li mi država koja kod ocjene sljepoće kod ljudi koji nikada npr. neće vidjeti svoga unuka, nikada taj slijepi neće vidjeti svoga unuka, koji ima zaista problem i sa kretanjem i sa svim, znamo što to znači. Da ne govorimo o iskustvu vojske Cara Samuila u sukobu sa Turcima kada je oslijepio 99 vojnika potpuno a jednom, svakom stotom ostavio po jedno oko. Zna se šta je jedna od najvećih kazni da kažem u životu, ne vidjeti. I naknada u Hrvatskoj državi koliko ja znam od jednoga prijatelja koji je potpuno slijep je oko 600, 650 kuna, ali dobro. Uglavnom, s obzirom da je ovako, da kažem pomalo sa figom u džepu napisano da će uredbom Vlade se urediti metodologija a s obzirom da jednostavno ne vjerujem dobronamjernosti hrvatske Vlade s obzirom na sve dosada što je od nje poteklo i proisteklo neka se ta metodologija prvo pojavi pa ćemo onda razgovarati o tome i do tada ne možemo biti za ovaj zakonski prijedlog. Jer tom metodologijom postoji velika dvojba i sumnja da će hrvatski branitelji, invalidi Domovinskog rata ostati zakinuti. Kao kirurg sam radio u Brodskoj bolnici i bio svjedokom mnogobrojnih ozljeda, to je najveća ratna bolnica u državi, 8,5 tisuća operiranih ljudi i postavio sam fiksatora bar sam svjetski rekorder u postavljaju, što oni kažu antena, pacijenti, fiksatora u državi, preko 5 stotina fiksatora sam postavio. Bilo je raznih načina ranjavanja. Počevši od toga da je čovjek išao s tenkom u u kafić pa skrenuo s ceste, pa slomio nogu. Počevši od toga da je upucan u gostionici nakon kartanja igre bele i svađe, dakle bilo je onih koji su ranjeni i izvan ratnog područja. Svi su oni jasno zbrinuti u našoj slavonsko-brodskoj bolnici, ali evo mislim da bi i tu trebalo biti objektivan pa reći i vidjeti tko je taj tko je zaista, dakle postoje različiti oblici obrane i različiti oblici i načini ranjavanja na terenu i onda vidimo i tu nekakvu distinkciju. Nažalost ili ne znam ni ja na koji način to ne možemo utvrditi i ne utvrđujemo s obzirom da da je ovako definiran ovaj zakon koji je tako i napisan, pomalo neću reći skrovito nego iz njegovih članaka se kriju, ali se ponavlja nekoliko puta upravo ova metodologija koju će ustrojiti uredbom Hrvatska Vlada i to se meni osobno ne dopada niti klubu HDSSB-a i zbog toga za ovakav zakon jednostavno ne možemo biti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku prijavljenu. Poštovani Tomislav Ivić, izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišiću, slažem se načelno sa raspravom koju ste imali u većem dijelu, a posebno sa onim dijelom kada ste govorili o uzroku nastanka invalidnosti, da se on mora na poseban način vrednovati. To je jasno i očigledno i nije to nikakav poseban hrvatski patent. Ne može biti ne u stupnju invalidnosti, stupanj invalidnosti može biti isti, ali prava koja proizlaze moraju biti različita za različit uzrok invalidnosti. I to nije hrvatski specifikum. Sve zemlje koje su imale ratno iskustvo itekako brinu o stradalnicima rata pa tako naravno i Hrvatska. Pa čak i one zemlje koje su izgubile rat brinu o o stradalnicima rata. Dakle to je rekao bih općeprihvaćena norma u svakom uređenom svijetu i mislim da je to dobro naravno da je tako i u Hrvatskoj. Zato uostalom i postoji Zakon o pravima hrvatskih branitelja koji se odnosi isključivo na hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Ja mislim osobno da ovaj zakon uopće nije trebao doći u ovaj Sabor, da se problem mogao riješiti uredbom Vlade, ionako će se rješavati uredbom Vlade sa jedinstvenom metodologijom. Dakle nije problem u povjerenstvima nego je problem u nepostojanju jedinstve4ne metodologije. Ta jedinstvena metodologija se mogla donijeti uredbom Vlade i nju bi primjenjivale sve komisije, odnosno sva povjerenstva. Tu je ključ problema. Dakle držim da ovaj zakon u krajnjoj liniji, iako nemam ništa protiv da postoji za civilne stradalnike, ali tako i civilne invalide, ali za vojne svakako ne bi trebao se odnositi. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, Boro Grubišić. Da, kolega Ivić, ja sam i rekao dakle ukoliko se izjednačava stupanj invalidnosti i kod mirnodopskih i kod vojnih, ali onda prava koja proistječu iz toga nisu ista jer ona prava proistječu iz zakona o hrvatskih branitelja i ono što je propisano. E sada, pobjednička vojska kao što je Hrvatska vojska i svaka druga vojska, pa čak kako ste rekli i oni koji su gubitnici, izgubili rat, za svoje invalide imaju posebne zakone zakone koji proistječu upravo iz toga statusa branitelja. Iz tog statusa branitelja to proizlazi. A bojim se kažem da te uredbe koje stignu neće biti tako dobronamjerne i objasnio sam i razlog. I na kraju da vam kažem, tako volim čitati povijest malo, pa kad je turska vojska osvojila Carigrad ili Konstantinopolis ili Istanbul onda je svojim vojnicima, doduše to su bila stara vremena i tri dana dopustila da si vojnici što god hoće uzmu u tome gradu, prisvoje kao znak pobjede. Ali evo naša vojska je nešto drugo. **Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo poštovana kolegica Nada Murganić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Cijenjene zamjenice i ministrice i ministra, kolegice i kolege. Evo još jedanput ću proći neke točke ovog kratkog Prijedloga zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja. Nešto smo rekli sada u replikama. Uglavnom u prvom čitanju ja ga se jako dobro sjećam, ne znam tko ga se još sjeća, uglavnom su primjedbe iste jer ovaj konačni prijedlog zakona nije od onog prvog čitanja ništa promijenio i usvojio. Stoga zajedno sa sa Klubom zastupnika HDZ-a, a vidim da i klub HSU-a predlaže da ovaj zakon ide na treće čitanje. Nadamo se da ćete to usvojiti i da ćete uvažiti dobar dio ovih naših primjedbi i prijedloga koji su zaista dati Govori se o namjeri da se stvori jedinstveno tijelo vještačenja, da se stvori jedinstveni kriterij i principi po kojim će se vještačiti sve te osobe. Govori se u prilog ovom zakonu i to da treba napraviti i racionalizaciju i uvijek kao argument govori se o puno financijskih sredstava koja, stiče se dojam, su na neki način uludo potrošena jer se jako puno vještačilo i jer se jako puno vještaka angažiralo i oni su jako puno novaca potrošili. Ja bih samo napomenula da u Hrvatskoj postoji 10% osoba s invaliditetom i da svatko od njih ima neko oštećenje i svako od njih je barem jedanput bio na nekakvom tijelu vještačenja i za očekivati je da će taj postotak i dalje takav biti, tim više što je njih isto netko upućivao, neka ustanova, neka institucija na vještačenje, a i svako od nas ima pravo da se utvrdi njegov invaliditet i da mu se utvrdi njegov status po kojima on misli da bi mogao ostvariti ta prava. Ja sam zagovornik da se zaposle mladi ljudi, da se zaposle stručnjaci. Ja nisam zagovornik nekakvih honoraraca pogotovo u Republici Hrvatskoj gdje ima toliko mladih sa visokom stručnom spremom nezaposlenih i ako će to biti profesionalni kadar koji će raditi u stalnom radnom odnosu mislim da je to dobro. Da li ćemo imati dovoljan broj tih stručnjaka budući se radi baš o profesijama koje su kod nas u Hrvatskoj suficitarne o tome ćemo vidjeti, a tim više što ta lista brojnih stručnjaka, brojnih …/Govornica se ne razumije./… neće moći biti u stalnom radnom odnosu ili to oni neće želiti biti, niti će moći ih ovaj zavod toliko plaćati. Također kada govorimo o racionalizaciji nekako iza svakog zakona koji se u ovih zadnjih mjeseci pojavljuje u Saboru iskoči ili nekakav zavod ili nekakva ustanova ili institucija, pa toliko o tome koliko se vodi računa o racionalizaciji financijskih sredstava. Bojimo se da te uštede ne bi bile ostvarene na uskraćivanju prava, pogotovo što je ovdje javno sada izraženo već u drugom čitanju nije se odredilo kakav će biti status hrvatskih branitelja da li će u revizijama biti uskraćena između ostalih i njihova prava. Zakon ima želju da se ostvari pravo na jednom mjestu. Da, biti će na jednom mjestu vještačeno. Da li će to biti samo u velikim centrima ili će biti samo u centru u Zagrebu ja ne znam. Ako će biti tako onda je toliko o onom prvom razlogu koji se navodi dostupnost, dakle biti će itekako teško dostupan svim osobama sa invaliditetom da dođu na vještačenje. Još nešto bih htjela istaknuti. Ako ćemo imati na jednom ili na nekoliko velikih centara mjesto za vještačenje i ako ćemo imati samo zaposlene timove bojim se da ćemo imati i velike liste čekanja na vještačenje. Tako da se kod nekakvih reorganizacijskih ideja vodi i o tome računa da li ćemo na taj način sa odugovlačenjem vremena dolaska na vještačenje isto naći jedan od dobrih razloga da uštedimo financijska sredstva. I ono što se stalno i uporno ponavlja i ne znam zašto ministarstvo pogotovo socijalne skrbi koje jako dobro zna da sve što se radi u našim ministarstvima se radi po Zakonu o upravnom postupku nalazi mišljenje na propisanom obrascu. Nalaz i mišljenje ne može biti dokumenat po kojem će se ostvariti pravo i iza toga će svejedno se morati ići u određene ne znam institucije, u mirovinski, u zdravstvo da se da na osnovu nalaza i mišljenje rješenje da bi se moglo ostvariti pravo na osnovu rješenja se netko može žaliti ili ne žaliti i onda opet ići na drugostupanjsko tijelo vještačenja koje će biti uređeno isto tako ovim zakonom. Ja ne tvrdim da je to nemoguće, ali to treba znati. I još nešto, da li će se propisi, dakle u zdravstvu, za dječji doplatak, u mirovinskom, već ne znam gdje sve usklađivati da je moguće po nalazu i mišljenju ostvariti ta prava. Bojim se da će, to mi nešto liči kao ono kako djeca sva prava imaju polaganjem državne mature na upis na fakultet. Ali ipak ima puno fakulteta koji pored toga traže svejedno prijemne ispite. Dakle, to treba jasno ljudima reći kada se propagira ovakav zakon da je nalaz i mišljenje dokumenat kojim se ipak morati obilaziti sve ove sustave i ove ustanove. ustanove. I ono što ja sam od onih koji baš vole puno toga vjerovati, ali sam se nakon ponavljam u kojim su prava hrvatskih branitelja, vojne opskrbnine prešle u nadležnost Centara za socijalni rad i na taj način su branitelji oštećeni. Nakon toga što se u Zakonu o privremenom uzdržavanju uvodi jedan međugeneracijski princip sudjelovanja djeda i bake u uzdržavanju djeteta čini mi se da postoji, evo jedan nekako bih rekla recept po kojem se na zaobilazan način malo prikriveno uskraćuju prava i to onim kategorijama koja su najosjetljivija. Mislim da ima još puno prostora da se zakon zaista promijeni, da odgovori na onu početnu ideju da se uravnoteži, da bude dostupan svima. I mislim da je obaveza jasno i glasno reći da li hrvatski branitelji, osobe sa invaliditetom će biti podložna ovom zakonu, da li će biti reviziji podložni, da li će samim time biti smanjena njihova prava. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo nakon mojih prethodnika skoro pa da nemam više

Postavljam si pitanje uopće zbog čega više raspravljati o tome, dakle o čemu smo već raspravili nakon čega je donesen konačni prijedlog onakav kakav je i taj konačni prijedlog ne moramo se zavaravati postat će vrlo brzo i zakon. Kako je gospođa Murganić rekla, dakle Hrvatska ima oko 10% osoba sa invaliditetom što i je i svjetski prosjek. I vještačenje je utvrđivanje različitih vrsta oštećenja od mentalnog, intelektualnog, fizičkog kod različitih kategorija i ono je temelj za ostvarivanje prava ponovno iz različitih područja mirovinskog osiguranja, rehabilitacije, zaštite ratnih i civilnih invalida itd., itd. Ja čak mogu razumjeti svrhu koja govori o racionalizaciji. Da smo dosada, odnosno još uvijek imamo 6 tijela za vještačenje, s toliko vještaka da je to možda i tehnički vrlo nespretno i nisam protiv toga da se razmisli da se ta tijela objedine u jedno tijelo. Međutim, i dalje tvrdim da vještačenje hrvatskih branitelja, točnije hrvatskih ratnih vojnih invalida, dakle onih koji su oštećenje organizma stekli u Domovinskom ratu, ne može ići pod zajednički nazivnik sa svim ostalim. Ne može se trpati u isti koš amputacija koja se dogodila u bolnici u Vukovaru '91. koja ima svoju konotaciju takvu kakvu ima. Od onog što je prethodilo tome, od onog što je uz to išlo do obitelji itd., itd. ja nisam tu stručnjak ali meni to jednostavno nije pojmljivo da se to može hladno birokratski tehnički reći to će biti ne znam stavka koja nosi toliki postotak oštećenja, a sve drugo ćemo ne znam razmišljati. Ja se slažem i s vama gospođo Murganić, rekli ste da bi vi željeli da se zaposle mladi stručnjaci koji će raditi, ali ja se pitam, mi te mlade stručnjake ne da ne možemo zaposliti u Zavodu za mirovinsko mi ih ne možemo zaposliti tamo gdje bi oni trebali raditi. Dakle, radi se o liječnicima, o socijalnim radnicima, mi njih ne možemo zaposliti nigdje nažalost. I uskoro ćemo i ostati bez njih. Posebice što za ovakvu vrstu vještačenja mislim da trebaju iskusni stručnjaci, ne samo oni koji su završili specijalizaciju nego koji imaju dobar, dobar dio godina dakle staža provedenog u različitim vrstama struka ili već kako ćemo to nazvati koji točno znaju o čemu se radi da ne govorim o liječnicima i o svim onim stručnjacima koji jesu sudionici Domovinskog rata, vraćam se dakle ponovno na problem hrvatskih branitelja, koji lakše mogu povezati nekakvu cjelokupnu priču vezano za procjenu nečijeg invaliditeta, oštećenja ili ne znam već nečeg drugog čiji je temeljni uzrok Domovinski rat. Jedno od obrazloženja je bilo da je to ionako mali broj ljudi koji su preostali ili da ih uopće nema. Po meni to je razlog više da status ostane ovakav kakav je. Ako ih nema više, a vidio sam da procjena, odnosno iznosi negdje oko 3 milijuna kuna koji je išao na adresu Ministarstva branitelja za vještačenja koja su u domeni ministarstva, dakle populacije branitelja, pa ja se onda pitam zašto to ne ostavimo ovako kako je? Pa nemamo povjerenstvo koje će se sazivati po potrebi ukoliko eventualno takvih slučajeva bude. Čemu onda bacamo uopće novce na nešto što nam neće maltene trebati ako je to tako? U čemu je problem da ostane ovako kako je, povjerenstvo s vještacima koji mogu biti i honorarni, jer ja mislim suprotno kolegama da honorarni vještaci i jesu osnova onog što se zove pravilno i dobro vještačenje jer svaki pravi stručnjak liječnik sigurno da će svoju ne znam ići kroz nekakve bolnice, kroz ono što mu je zaista dio nečega za što se školovao i obrazovao, a neće otići u Mirovinski zavod i ne znam sjesti za stol i gledati neke papire gdje neće biti ni ime ni prezime nego nečija šifra ili ne znam ni ja što već. Dakle, razgovarati ne s osobom nego s papirima. Ne znam baš koji su to stručnjaci liječničke struke koji će se htjeti upustiti u takve vode. Nadalje, vratit ću se još jednom na ovo što je kolega Baranović, nema ga tu, možda nije u redu što ga spominjem, meni je jasno da mi želimo možda ovim napraviti i tim jedinstvenim tijelom vještačenja društvo jednakih u svakom smislu. Ali, po meni nema tu nikakvih privilegija za neke koji su bili u Domovinskom ratu, doživjeli su različita oštećenja pa imaju povjerenstvo koje se njima. Dakle, imamo Zakon o posebnim propisima koji se zove Zakon o pravima hrvatskih branitelja. Ako smo to ustanovili '94. godine, dakle sada već 20 punih godina, u čemu je onda problem da i dalje to nešto ne bude po posebnim propisima ne radi privilegije nego radi toga što je to možda zaista posebno zbog okolnosti i svega što je prethodilo nečijem nažalost stradavanju ili ranjavanju ili nečem ne daj Bože još gorem. Zašto to jednostavno ne učinimo? Mislim da nas to neće ništa koštati, mislim da ćemo time smanjiti apsolutno tenzije u društvu i emocije koje idu do tuda da maltene ljudi su unaprijed istraumatizirani. I slažem se s konstatacijom, puno me ljudi zvalo koji su do jučer imali opskrbnine, koji do minimalne zajamčene naknade neće nikad stići, govorim o hrvatskim braniteljima. Ne znam zašto moramo opet činiti nešto što će ljudima prirediti ne znam dodatne traume, dodatne šokove? Što ćemo time dobiti? Što ćete uštedjeti vi kao Vlada, što će država time dobiti, tko će to biti jednak od jednakijih? Velim, već ste nas jednom okrenuli po posebnom propisu po Ustavu gdje smo svi jednaki a moje ste ime dali da svatko može pročitati jer sam bio vukovarski branitelj tada i tada i zbog toga. Ja na to nisam pristao. Obrazloženje je, sad možeš biti častan i tako. Mislim, o čemu govorimo? Evo ja vas lijepo molim ako ne možemo ići u treće čitanje, onda povucite ovaj zakon. Ničemu on ne služi, doista ovakav kakav je. Govorim o pravima Hrvatskih branitelja, govorim o ratnim vojnim invalidima. Napravit će te dobru stvar, prvenstveno za tu populaciju, napravit ćete dobru stvar za državu, država time neće ništa izgubiti, dapače dobit će, ljudi, velik dio populacije u ovoj državi, dakle ona koja je stvarala zemlju dobit će povjerenje i u državu i u njene institucije i možda će to biti sve nekakav dobar početak za sve nas. Evo, hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Pojedinačna rasprava uvaženi Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja sam već puno govorio o ovom zakonu, no nužno je reći da ekspertni timovi su napisali svoje kriterije, sve drugo su pokušali uvrstiti i vještačiti u probnim vještačenjima, sa probnim listama, kvalifikacijama i metodologijama. I došli su do sljedećega, liste, probna primjena liste u postupku priznavanja Hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata jer se ne mogu na istovjetan način vještačiti sve potencijalna prava što potvrđuje i važeća praksa, a sa prevelikim brojem kategorija lista nije moguće dobiti ispravne rezultate, pogotovo nije moguće dobiti praktičnu potvrdu definicije invalidnosti kao nemogućnosti zarađivanja za život iz radnog postojeće bolesti ili ozljede, a nije moguće potvrditi niti definiciju invaliditeta kao tjelesnog oštećenja. …/Govornik se ne razumije./… liste ne primjenjuju na području prava Hrvatskih ratnih vojnih invalida i Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nego da i dalje u ovom području vrijedi definicija invaliditeta kao tjelesnog oštećenja. Ovo su napisali oni interdisciplinarna komisija koja je provodila i pokušavala cijenjene gospođe i gospodo zamjenice ministara i ministrice, jasno su rekli svoje očitovanje na preko stotinu stranica gusto pisanog teksta da ovo nije moguće provesti. Ne znam zašto silujemo određene stvari kada nismo napravili i kada stručnjaci i eksperti, a možda sam zaboravi kad sam govorio u ime kluba pročitati koji su to, a vi dobro znate da su to radili stvarno stručnjaci koji danas možda za vas u ministarstvu rade, koji danas sigurno sigurno su korisni i sigurno znalci od svoga posla. Zašto ne vjerujete njima da ovo nije primjenjivo, zašto želite ovu kategoriju ljudi dovesti u poziciju da budu obespravljeni, zašto im želite nametati nešto što se ne može primjenjivati na sve jednako jer ako te liste funkcionalnosti i tijesnog oštećenja nisu primjenjive na Hrvatske ratne vojne invalide kao što vaši stručnjaci kažu. Pa i vi sami ste u datim momentima, neki od vas bili u tim tijelima koja su to potpisala. Zašto danas to osporavati? Evo reći ću ko je bio u tijelu koje je bilo u ministarstvu, imenovano u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti doktor Mladen Lončar kao voditelj, Vlado Jukić, bio je Vlado Taborski, Ivica Ištuk, Velimir Šušak, Vesna Nađ i Miroslav Lončar. I zajednički su donijeli zaključke koji su to jasni ne dvosmisleni. Da je teško primjenjivati te međunarodne klasifikacijske liste na Hrvatske ratne vojne invalide, da apsolutno nemoguće, nema detaljnih opisa, nema kategorija, nema opće upotrebljivih momenata koji bi se primijenili na Hrvatske ratne vojne invalide. I ja vas molim nemojte činiti ono što neće biti nikako dobro. Neće biti dobro za populaciju Hrvatskih ratnih vojnih invalida. Primijenite na one pet kategorija koje eventualno mogu, ali kod njih postoje određene spornosti i stvarno treba to stručno i detaljno razraditi, usporediti sa međunarodnom klasifikacijskom listom uvrstiti još neke dodatke koji nedostaju ako kod nas su postojali. U 122 klasifikacije koje postoje, postoji još nešto što u međunarodnima nema i mora se uvrstiti kako bi bilo funkcionalno i za ovu populaciju ljudi po bilo kojoj invalidnost. Ali apsolutno je nemoguće primjenjivo na pravima Hrvatskih branitelja i njihovim oštećenjima. Ja vas molim razumite to, pročitajte ovaj opsežan tekst koji je pred vama, koji se kao ekspertizu tih stručnjaka dobili i nemojte ih zanemarivati, nisu oni ti koji su pisali napamet, nisu oni ti koji su pisali po bilo čijem nalogu, nisu oni ti koji su to izmislili, oni su stvarno primjenjujući na nizu primjera pokušavajući te jedinstvene liste oštećenja primijeniti kao nekakvo novo jedinstveno tijelo vještačenja, došli do rezultata koji su poražavajući, poražavajući su i nemoguću su primijeniti se. I vi i dalje silujete i želite da ćete vi Vladi vjerojatno predložiti kako će to oni najbolje napraviti, kako će najbolje donesti metodologiju uredbom Vlade. A ovi svi stručnjaci to nisu mogli napraviti. Ne znam od kuda crpite energiju i pravo da želite nešto na silu staviti u funkciju a nemate zorne rezultate ni ekspertize svih tih stručnjaka koji su i vaši suradnici čak. Zašto ih zanemarujete, zašto radite i sami protiv sebe? Pa mi vas na to ne tjeramo, mi želimo da konstruktivno, jasno nećete, da ostavit ćemo invalidi Domovinskog rata su posebna kategorija u kojima treba biti posebna državna skrb i briga kao što to propisuje i Ustav Republike Hrvatske I nemojte brkati te pojmovi i nemojte zanemarivati ono što je dugoročno stvarano u nizu izmjena i dopuna zakona, usklađenja i mogućnosti da se Hrvatskim ratnim vojnim invalidima primjeni najbolja kategorija i pravednost i sve, da budu upotrjebljeno. Doživjeli smo puno puta da se preko noći zbog nečijih nadobudnih tvrdnji, a da je odgovornost svakoga ministra po njegovih suradnika da nadoknadi štetu koja je prouzročena njegovim glupim odlukama, onda je već to sigurno bilo drugačije. Da je ministar … morao … svih onih 3,5 tisuće nesretnika, roditelja kojima je uskratio kao osobama koje su izgubili djecu ili muževe da im je on morao nadoknaditi štetu koja je prouzročena za državu sigurno ne bi tako … radio rezove koje je radio, ne bi obespravio one koji su sigurno bili prvi na liniji obrane. Tako je i danas, ako stvarno želite da bude toliko obespravljenih, budite uvjereni sudovi su ti koji će … svoje, međutim to će državu Hrvatsku također koštati kao što je koštalo i prije, sa kamatama, sa zateznim kamatama, sa svim onim tegobama koje su bile, a najgore su tegobe izgubljeni životu, počinjenje suicida od puno tih ljudi koji su u strahu i … egzistencije bili u beznađu svoga života, više … privređivanja, presudili si sami. To je ono najgore što se može dogoditi. Nemojte i to izazivati ovim naprasnim odlukama i donošenjem zakona koji nema pravila. Zakon u kojima će pravila donosit se naknadno, zakon po kojima će netko nadobudan ne slušajući ni eksperte, ni stručnjake, ni radna tijela, ni komisije, ni uzorke koji su učinjeni, želite staviti u funkciju jedinstveno tijelo vještačenja bez jasnih pravila, to nije dobro, to je loše za populaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida. To je loše za Hrvatsku državu, to će u konačnici doprinijeti da također i vaša osobnost u obrani ovoga ima bitan utjecaj, a ne bi trebali biti tako nerazumni, trebali bi slušati one koji jasno pišu i sa opravdanim razlogom se pribojavaju da pravilnici o utvrđivanju postotka oštećenja organizma Hrvatskih ratnih invalida ne mogu se kroz međunarodnu klasifikaciju ustanoviti pa tako je, treba puno još dorade i pravilnika napraviti da bi oni bili možda funkcionalni, ali su sada u … mogućnosti da ocijene jasno stradanja onih koji su branili domovinu. Oni moraju biti posebna kategorija kao što je to definirano i Zakonom o pravima hrvatskih branitelja, oni moraju biti posebno zaštićeni jer su bili i posebna vrsta onda kad je trebalo, bili su dragovoljci koji su nesebično davali svoj život za Hrvatsku, a danas ih svrstavate sa željezničarima, sa rođenima sa invaliditetom, svrstavate ih u isti koš sa onima koji su u saobraćajnoj nesreći pijani stradali, svrstavate ih u isti koš sa onima koji su kao okupatori ove domovine, u bježanju iz nje … traktorom izgubili nogu ili ruku i tako postali invalidi. Danas … ono što su činili protiv Hrvatske države u istom će biti komisiji jednako ocjenjivani sa onima koji su svetost ove domovine. To nije dobro i to … kao takvo. Nemojte se smijati, nemojte okretati očima jer to nije primjereno. Slušajte one koji znaju, slušajte one koji su napisali ove … i koji su pokušali primijeniti ono što se ne može primijeniti na Hrvatskim ratnim vojnim Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Poštovani Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Da kolega Đakiću, poruka je sustav će biti efikasniji, jeftiniji, pravedniji i pošteniji. To je poruka ovog zakona. Istu takvu poruku smo slušali i kada je bio Zakon o socijalnoj skrbi i kada smo isto i onda kao i sada upozoravali izuzmite hrvatske branitelje iz Zakona o socijalnoj skrbi kada je u pitanju opskrbnina i niste htjeli poslušati i nećete ni sada poslušati i doživjet ćemo iste stvari koje smo doživjeli nakon primjene Zakona o socijalnoj skrbi. Sreo sam na desetine hrvatskih branitelja koji su izgubili pravo na opskrbninu, a pravo na mjesečnu novčanu naknadu. Većina njih nažalost to pravo neće ni ostvariti. Pričali ste nam priče da će dobivati više novca, da se povećao, što nije istina, nego je smanjena opskrbnina za nekih 300-tinjak kuna ili koliko, ne znam točno. Dakle, ista priča kao i onda, ne uvažavate i ne želite uopće slušati argumente, barem kada su u pitanju hrvatski branitelji. Argumenti su nesumnjivo jasni i trebalo bi ih samo uvažiti i ništa više. Na repliku odgovara uvaženi Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa da, kolega Iviću, praksa jasno pokazuje. Ništa za njih ne znače hrvatski bez obzira što na čelu ministarstva je hrvatski branitelj i vukovarski branitelj, kako nazivaju heroje i poštujemo to, sve nazive i sve titule, no devastacija Zakona o pravima hrvatskih branitelja stalno je u tijeku. Od te nesretne najmanje naknade socijalne skrbi, od 1092 kune koja je bila, smanjena je na 900 i nešto. 6 mjeseci nitko je nije dobio, obećanja su bila, povećat će se, više korisnika, pravednija naknada, ništa od toga. Tako i ovo. Uvjeravaju nas demagoški u nešto što apsolutno ne stoji. nije to samo moje mišljenje, ja sam čitajući sve ono što su u proteklim godinama dobile stručne skupine u zadaću, njihovi zaključci, rezultati rada jasno govore da je ovo neprimjenjivo. Ali netko uporno kao glavom da tuče u zid, pa tukli su i vaši ministri u zid pa evo, sad su smijenjeni danas. Tako i vi, tuči ću u zid, doći ću do kraja, razbit ćete glavu. Ne možete razbijati glavu na ovim što što nije primjenjivo, ako vam ljudi kažu, ne može se primijeniti u 80% slučajeva pa zašto ste toliko uvjereni da ćete vi nešto napraviti kvalitetno i korisno. Pa mi želimo da vas pohvalimo, da imate konkretne pokazatelje, da mu kažemo bravo, ovo je stvarno super, ovo ste donijeli i plješćemo vam na tome što ste učinili za hrvatske branitelje ili što ste učinili za populaciju hrvatskih invalida u cijelosti. vi u glavi imate samo sumnju lažni, lažni, lažni i lažni i treba im što više skresati kako bi … što manje na proračunu. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Pa kolega Đakiću obično se mi baš i ne slažemo, moram priznati teško mi se sada sjetiti kada smo se zadnji put složili oko neke teme, vjerojatno i vama. Slažem se sa raspravom koja je imala vaša kolegica iz vašeg kluba kada je obrazlagala zbog čega je možda dobro da bude jedinstveno tijelo vještačenja. Onu svu priču oko racionalizacije, smanjenja troškova sve je to uredu, sve je to divno, krasno. Međutim, iskustvo nam govori svakom od nas da što dalje od nekog događaja, što dalje od tog rata sve manje ima razumijevanja za one ljude koji su za one ljude koji su stvarali Hrvatsku i na koje smo u to vrijeme bili ponosni. To je ono što je neminovno i što gledamo svaki dan. I ovaj dio teksta, ovo što ste spomenuli u odgovoru kolegi Iviću za opskrbnine, a upravo sam ja to mislio reći, ali dobro sada smo se da ne kažem ispreklapali. Ali treba naglasiti da nije riječ o privilegijama. I koliko god ja priznajem ustavno pravo da za isto oštećenje civilno i vojno treba pripasti određena ista naknada, ali isto tako treba imati u vidu raspravu koju je kolega Milas imao. Pa nije isto bilo ostati bez noge u Vukovaru u Vukovarskoj bolnici i čekat ne znam da li ćete preživjeti da li nećete preživjeti i sada to kroz administraciju gdje nemate ni imena ni prezimena nego neko šifru, vi ćete odlučiti gledajte ali to je realno da mu treba što je kolega Grubišić spominjao, o.k. svi su oni nažalost bez vida i 600 kuna je mjerilo za sve. Treba imati u vidu i okolnosti u kojima se to dešavalo.

kriteriji za utvrđivanje invaliditeta … /Govornik se ne razumije./ … radna skupina pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravstva,

i svih 7 tijela vještačenja, stručnjaka raznih grana, liječnici, psiholozi, defektolozi, fizioterapeuti, socijalni radnici te predstavnici svih udruga osoba s invaliditetom uključenih u Savez osoba s invaliditetom. I svi skupa su nakon provedenih ekspertiza, probnih vještačenja sa takvim listama došli do zaključka da je to nemoguće. Ali danas nam tvrde iz ministarstva da je to moguće i da će to biti dobro. Naravno da će biti dobro. Ja nisam čuo da je kolegica rekla da će biti dobar zakon i to jedinstveno tijelo vještačenja, ali niste mi jasno rekli s čim se slažete s menom s obzirom da se ja s ovim zakonom apsolutno ne slažem niti se slažem da su branitelji kategorija koja može biti jednaka sa svim drugim kategorijama. To je dobro da ste spomenuli da Vukovarski branitelji, ali branitelji u Pakracu, branitelji u Dalmaciji u Dubrovniku i svagdje drugdje gdje se vodio rat tko je stradao ima svoje posebnosti uz tjelesno oštećenje ima i psihotraumu koju je doživio. Tako da apsolutno po tome nema pravih mjerila i kriterija kako bi bilo to funkcionalno tijelo kako bi to jedinstveno tijelo vještačenja moglo po određenim jedinstvenim listama raditi. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo dosta je toga rečeno. Ja bih možda rekao ovako, ovo je jedan mali zakon 14.članaka mislim da ima ali je veliki zalogaj. 7 godina se već pokušava taj zakon donijeti. Dakle nije tako lako i nije tako jednostavno jel tu je ipak 6 mjesta na kojima je do ajde i do današnjeg dana vršeno vještačenje. I postoje različiti i razlozi i interesi zašto je to tako. Ovaj zakon na prvi pogled mal, ali težak ja ga prvi podržavam i za njega sam i zato sam da imamo to jedinstveno tijelo vještačenja. Nisam zato što ćemo mi nešto uštediti, da me se krivo ne shvati, iako se to dosta naglašavalo. Ušteda je možda 5 milijuna barem nekakva procjena, ja ću je odmah srezati na pola jer pola od toga će se vratiti u državni proračun, dakle onda smo na 2,5 milijuna, govorim kroz poreze i doprinose. Prema tome, nije toliko razlog ni ta ušteda, nije bila ni prije, ali je sigurno razlog zbog kojeg i ja podržavam ovaj zakon ujednačenost i pravednost načina vještačenja. To je bit svega. Ujednačenost i pravednost. Neću elaborirati sve ono što su govorili prethodnici, ali ipak moram reći da bi ovim zakonom dakako i uredbom koja bi bila donešena na temelju zakona se riješio i jedinstven način i utvrđivanja i način rada i način imenovanja i potrebna dokumentacija i sastav timova i ne znam ni ja kako bi na kraju i izgledao sadržaj one same dokumentacije. Gdje bi dakle netko tko će ostvariti po bilo kojem osnovu na nekom bilo mirovinskom, zdravstvenom ili ne znam ja već na kojem mjestu ostvariti svoje pravo, mogao to sa jednim dokumentom i dokumentom koji bi bio ujednačen. Dakle, to apsolutno nije sporno. oko čega se cijelo vrijeme vrti ova rasprava su hrvatski branitelji. Dakako da smo pred Ustavom svi jednaki. Ali se ne slažem sa usporedbom željeznice i Domovine, željeznicu smo imali '91. imali smo ju i 1891. a Domovinu smo očekivali 1000 godina i tek smo ju stvorili '91. I stvorili su ju dakako branitelji, stvorili su ju, ne možemo uspoređivati branitelje i željezničare, svaka čast, ne bih volio da me se krivo shvati, ali to ne možemo uspoređivati. Željezničar se za to školovao, on je osiguran, on je primao plaću i on je prošao sve mjere i osposobljavanja. Hrvatski branitelj to nije. Hrvatski branitelj je svojom srčanošću, hrabrošću, ljubavlju prema Domovini krenuo u stvaranje Hrvatske domovine. I to je po meni razlika jer oni nisu pitali šta će dobiti već šta će dati. Toliko o usporedbi a dakako da smo svi jednaki pred Ustavom. Ono za čime sam ja na neki način i pledirao to je sama činjenica da smo na Odboru za hrvatske branitelje dobili jedan podatak a to je da su se ministri dogovorili da će biti posebno vijeće za hrvatske branitelje. To nas je možda moglo na neki način i ujediniti jer nećemo time ništa izgubiti a dati ćemo značaj, i znači dati ćemo jednu sigurnost toj osjetljivijoj populaciji, okrenite kako god hoćete, ali to je točno. Kolega Đakić, on na neki način iskazuje bojazan kako bi se mogao primijeniti članak Zakona o mirovinskom osiguranju i kako bi netko mogao reći idemo sa revizijom svih braniteljskih invalidnosti, invaliditeta itd., itd.. Ja osobno pa mislim da ni on ne vjeruje u to da bi se to desilo posebno na takav način . Ali postoji bojazan i zbog te bojazni možda bismo trebali biti malo osjetljivi, Pa ja sam dobio jednu informaciju u Ministarstvu branitelja da oni ne bi imali ništa protiv ni da od ovih 6 ministarstava ili mjesta na kojima evo bi, gdje je do sada bilo vještačenje, da ne bi imali ništa protiv ni da to vještačenje ostane u sklopu sklopu Ministarstva branitelja ali bi ipak se najviše zalagao za ono što smo rekli da je već dogovoreno, dakle posebno vijeće za koje ja i sada i plediram i apeliram i molim da se možda ako je to tako dogovoreno, što smo rekli i na odboru da se jednostavno to ozakoni, da se stavi u zakon što su se dvoje ministara dogovorili vezano vezano za hrvatske branitelje. Podjela je previše ne bih volio da se dijelimo mi ovdje ni na, ni da se mi dijelimo na braniteljima ali ni da dijelimo branitelje. Možda još malo napora, nema potrebe čak možda ići ni na treće čitanje, postoji mogućnost, postoji varijanta i amandmana Vlade i mislim da bi se moglo u tom pravcu ići. Evo ja sam ovo rekao, vidim da ste digli tablice za repliku, evo ja odmah unaprijed kažem odgovarati neću a vi replicirajte. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolega Ronko. Troje kolega će vam replicirati. Prvo uvažena zastupnica Nada Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Pa ja sam isto mislila kolega da i ja više neću replicirati, imala sam dojam da je sve rečeno, ali evo ponukalo me je nekoliko možda vaših misli koje ću s vama razmijeniti pa sada kako vi hoćete. Prije svega bih vam zahvalila na tome što ste evo javno izrazili poštovanje prema hrvatskim braniteljima i ova misao mi je draga čuti kao i vaša želja da postoji još uvijek i dovoljno napora da da suspregnemo bilo kakve podjele i da mišljenje u kojima treba braniteljima, odnosno osobama koje zaslužne za obranu Domovine iskazati i u jednom ipak materijalnom smislu jednu zahvalu i potporu. Međutim, prva rečenica u kojoj ste rekli da je ovo mali zakon a veliki zaokret, evo mene baš to malo …

iz Ministarstva socijalne politike izlaze uglavnom prenormirani, volimo reći zakoni gdje se sve u detalje obrazlaže i piše. Ovo je dosta osjetljiva problematika i tematika i ne vidim razloga zašto se je ovako veliki zalogaj ili veliki zaokret, nema veze, sveo samo na par članaka. Ne vidim isto tako razloga zašto se ne udovolji, pazite nismo sada bitni toliko ni mi ovdje nego zainteresirana i stručna javnost, i udruge osoba sa invaliditetom su iskazivale želju da saznaju kako će ih se vještačiti, da metodologija i svi popratni akti budu dio zakona. Zašto? Zato što su podložni i javnoj raspravi, a i podložni su na na koncu konca i nama koji možemo na to ipak na neki način ako ne utjecat, onda netko o tome raspravljati. Mi znamo da i pravilnici i uredbe, dakle svi podzakonski akti koji se naknadno donose su gotov čin. Evo zbog vremena, hvala. da je rađen, da je bila ideja, gotovih prijedloga za Sabor još od 2007. godine, a nije napravljeno. Upravo zato što imamo taj problem i taj problem nije jednostavno riješiti i ja odajem posebno priznanje posebno Ministarstvu socijalne skrbi i mladih, već kako je, ja im odajem posebno priznanje što su imali hrabrosti, petlje, znanja i umješnosti ovo složiti. Ali mislim da je potrebno toliko malo napora, ja znam da me ne slušaju ali zapamtit će, da je potrebno tako malo napora da doista imamo i konsenzus na ovom zakonu. E taj mali napor bi po meni trebalo napraviti. Hvala lijepa. Druga replika, uvaženi Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Ronko, mi smo raspravljali, slažem se s vama da moguće je popraviti ovo amandmanom Vlade. Ne bih ništa imao protiv, neka samo u zakonu bude da će ova tijela vještačenja u prvom i drugom stupnju, koja su sada u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja, neka budu u ovom zakonu i priči je kraj. Da će ovo jedinstveno tijelo vještačenja biti sa ovima iz Ministarstva branitelja u koheziji, da će preselit se tamo i radit svoj posao. Tko će biti vještaci, apsolutno nebitno, niti postavljamo uvjete, ali evo mi smo predložili amandman da se briše da ovaj zakon ne primjenjuje se na hrvatske ratne vojne invalide, to je klub HDZ-a, ali evo dajem vam za pravo da Vlada bude ta koja će popravit ovo na taj način jer sam se danas čuo s ministrom branitelja koji je u Londonu i rekao mi je ukoliko neće se prihvatiti ono što smo se dogovorili dat ću ostavku. To mi je rekao osobno čovjek jer veli više ne želim tako raditi. No međutim, još bih samo pročitao koji su to ekspertni timovi koji govore o tome, a to je bio, sad sam tek našao papir, nisam prije, izvinite, znači o ovim kriterijima i pravilnicima koji su bili i primjeri toga radili su Zvjezdana Janjičar, Anica Ježić, Gordana Sudec, Ivančica Mamek Jagić, Jasmina Ostojić. To su svi oni koji rade za socijalnu skrb, za ministarstvo, rade u raznim resorima stručnjaci i kvalitetni ljudi i treba i njih poslušati da stvarno, a i treba zaštititi hrvatske branitelje. Kao što ste vi rekli, nisu oni jednaki i ne mogu biti jednaki sa svim drugim stradalnicima. Hvala lijepo. Evo što smo rekli i prvi i drugi stupanj da bude u tom zakonu, dakle tako blizu, a nadam se ne tako daleko. **Stazić, Nenad (SDP)** Posljednja replika, poštovani Tomislav Ivić. **Ivić, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Ronko, poštujem vaše razmišljanje kad je u pitanju ovaj zakon i uvjeren sam da ste uistinu dobronamjerni i da bi htjeli da se taj problem ako ako je ikako moguće riješi. Ono što je meni neprihvatljivo je teza dogovorena sa dva ministra. Šta to znači dogovorena sa dva ministra? To može danas vrijedit, sutra ne mora ništa značiti, to nije zakon. U zakonu stoji jedno, a to što se ministri dogovaraju ili ne dogovaraju to je potpuno druga stvar i to nije sigurno rješenje ovog problema. Slušali smo i to kad su bile opskrbnine u pitanju, pa imamo u ministarstvu povećana sredstva za jednokratne novčane pomoći pa će se dijelom to kompenzirati. To nije pravo, to ovisi o volji jednog čovjeka ili ne ovisi o volji jednog čovjeka, kao i ovo da li će se ostvarivati ili neće ostvarivati. Ovisi o dogovoru dva ministra. To nije dobro rješenje, to mora biti zakonom riješeno. Stoga je i ovaj prijedlog koji je iznio kolega Đakić po mom mišljenju puno bolji, a to smo od prvog dana i od prvog čitanja predlagali. Sve u redu, neka se vještači jedinstvenim tijelom, svi osim hrvatskih branitelja i to ponavljamo sada i ništa drugo. A i činjenica da se ministri dogovaraju oko toga da posebno povjerenstvo vještači hrvatske branitelje je samo dokaz da smo u pravu kada smo govorili da hrvatskih branitelje treba izuzeti. Da nismo u pravu ne bi se oko toga uopće dogovarali. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara uvaženi Zdravko Ronko. **Ronko, Pa mislim da vi mene niste dobro razumjeli. Nisam ja zagovarao dogovor dva ministra, ja sam dogovarao da se to ozakoni, odnosno dva ministra to su čelna dva čovjeka nad ministarstvima, pa oni vam mijenjaju svijet ljudi moji, kako ne bi oni bili važni i njihov dogovor. Ja sam samo bio za to da se taj njihov dogovor pretoči u zakon i sve smo riješili. Dakle ako se oni dogovaraju, imaju tu snagu, imaju tu sposobnost, imaju tu moć na kraju krajeva da narede svima prema dole i da mi imamo takav prijedlog i s takvim prijedlogom se ja mislim potpuno slažemo. Dakle nisam ja bio za dogovor, naprotiv, ja sam bio protiv dogovora jer sam to htio da se ozakoni, to da se još jedan članak pa može se i stavak dodat, može ostat 14 članaka, a doda se 1 stavak. Hvala Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo nažalost nema mi uvaženog zastupnika Grubišića ovdje, a dugujem mu odgovor, odnosno dugujem mu pojašnjenje vezano uz Udrugu slijepih Međimurske županije i da u prilogu, u komentaru nema mišljenja Ministarstva branitelja. Ministarstvo branitelja je tijelo državne uprave. Tablice koje su objavljene u prilogu ovog materijala su rezultat web javne rasprave sa zainteresiranom javnošću i uz sve dužno poštovanje da je i tijelo državne uprave definitivno zainteresirano za ovaj zakon ono nije zainteresirana javnost. To su nevladine organizacije, to su tko to su tko god hoćete ali Ministarstvo branitelja se očituje Vladi svojim mišljenjem. To mišljenje je uvršteno i u krajnjoj liniji ne bi došlo na sjednicu Vlade i ne bi bilo usvojeno da nije bilo usvojeno mišljenje Ministarstva branitelja na ovaj zakon. Toliko o tome. Imam potrebu još jedanput sumirati na jednom mjestu možda sam kad sam raspravljala i kada sam imala uvodnu riječ, odnosno malo razmrvila cijeli ovaj aspekt hrvatskih branitelja, a vjerojatno će me nadopuniti sad poslije i zamjenica Nađ. Imam potrebu sumirati na jednome mjestu da se vidi što je to u jedinstvenom tijelu vještačenja što će se baviti pitanjem branitelja. Znači, ako uzmemo u obzir da pri jedinstvenom tijelu vještačenja, a to je definirano i člankom 5. ovoga Konačnog prijedloga zakona djeluje tim vještaka koji vještače po pojedinim vrstama predmeta. I ako će pri Ministarstvu branitelja djelovati tijelo za reviziju, znači pri jedinstvenom tijelu vještačenja bit će vještaci koji će se, bit će slagana lista vještaka koji će da tako kažemo vještačiti one braniteljske predmete, pa će pri Ministarstvu branitelja biti tijelo za reviziju. Pa ako uzmemo u obzir i to da jedinstveno tijelo vještačenja neće ulaziti u stečena prava branitelja, znači neće uopće ulaziti u postotke koji su već stečeni već će se tražiti samo očitovanje o zdravstvenom stanju u slučaju pogoršanja. Znači postotak se može samo povećati ili može ostati isti. Pretpostavljam da mi ne očekujemo novu populaciju i novi priliv HRV, 18 godina je od rata prošlo, očekujemo revizije. Ja mislim za te revizije i da u tim revizijama se može utvrđivati pogoršanja, ne uskrate prava. Ali kao što sam rekla zamjenica Nađ će me nadopuniti i uvažena zastupnica Murganić je isto otišla, a imala sam još potrebu dati za pravo ovim što je govorila, da u potpunosti je u pravu, da jedinstveno tijelo vještačenja ne može izdavati rješenja. Da točno, jedinstveno tijelo vještačenja izdaje nalaz i mišljenje. Rješenje izdaje resorno tijelo i to je ono što od početka ponavljamo i to je tako. I dopustite mi gospodine potpredsjedniče u jednom trenutku je rasprava otišla i malo prema jednom zakonu o kojem danas ne raspravljamo, a to je Zakon o privremenom uzdržavanju. Ja vjerujem da će zastupnici ovdje prenijeti zastupnici Murganić, obveza bake i djeda da uzdržavaju svog unuka po roditelju koji ne plaća uzdržavanje postoji koliko ja znam u Obiteljskom zakonu već 10 godina, a odluka Ustavnog suda, jedna od odluka Ustavnog suda na jednu žalbu jedne takve bake je bila da je u obvezi, naravno ukoliko ima mogućnosti materijalne za to. A imam i jedan dobar članak iz Glasa koncila koji također piše da imaju obvezu uzdržavati svog unuka po roditelju koji ga ne uzdržava, pa isto to mogu proslijediti. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Sada zamjenica ministra branitelja, poštovana Vesna Nađ. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata jesu posebna kategorija hrvatskih građana. Njima je zajamčeno Ustavom posebna zaštita prava i zato hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i u posebnom zakonu imaju svoje mjesto. Nikakva prava, stečena prava neće se dirati ovim zakonom. Po načelu zakonitosti i stečenih prava oni će i dalje primati osobnu invalidninu, ortopedski dodatak, dodatak za njegu i pomoć HRVI HRVI iz Domovinskog rata i to oni sa 100% oštećenja prve, druge skupine, treće i sa 80% uz određene uvjete. Kad smo dali suglasnost, znači kao Središnje tijelo državne uprave Ministarstvo socijalne politike i mladih na nacrt ovoga zakona onda smo imali u vidu da su 32700 hrvatskih branitelja koji su 2005. godine podnijeli zahtjev za utvrđivanje statusa HRVI-a s osnova bolesti izvještačeni. Dakle, to su uglavnom bili osobe koje su tražile oštećenje organizma i priznavanje statusa sa osnova bolesti PTSP-a, nešto manje sa osnova bolesti kralježnice, dijabetesa i srčanih bolesti. Rok je zatvoren 31.12.2005. godine i više se ne može podnijeti zahtjev sa osnova bolesti što je utvrđeno zakonom iz 2009. godine. Dakle, novih priznavanja statusa sa osnova bolesti više nema. Sada trenutno na liječničkim povjerenstvima je 1700 zahtjeva. Ranijih godina bilo ih je 27 do 29000. Dakle, krug je zatvoren. Samo oni kao što je rekla poštovana zamjenica Sporiš, samo oni koji svake dvije godine budu podnosili zahtjev za novo oštećenje organizma mogu dobiti novi postotak, odnosno veći postotak oštećenja organizma ako je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja. Ne može se po službenoj dužnosti nikakve revizije raditi i utvrđivati manji postotak oštećenja organizma, niti se može utvrđivati prestanak statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida sa osnova važećeg zakona, niti mi ćemo to predlagati. liječnička povjerenstva u prvom i drugom stupnju su gotovo završila svoj posao. Vrlo teško će biti sada, odnosno bilo bi teško za manji broj hrvatskih branitelja formirati liječnička povjerenstva i vršiti oštećenja organizma što bi bilo i neekonomično, dakle i netransparentno. Zato smo mi suglasni da jedinstveno tijelo vještačenja po metodologiji koja će se utvrditi posebnom uredbom da se izvještače i hrvatski branitelji koji budu svake dvije godine tko hoće, odnosno ukoliko je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja podnijeli zahtjev. Da li, što je rekao uvaženi zastupnik Đakić, da li je metodologija koju smo mi već razmatrali da li je podobna za ovakvo vještačenje? U potpunosti nije. Zašto nije? Zato što nije uzročnu vezu utvrđivala sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu. Jedinstvena metodologija utvrdit će se posebnom uredbom. Ministarstvo branitelja će inzistirati na toj uzročnoj vezi zato što hrvatski branitelji moraju biti izvještačeni u odnosu na oštećenje zadobiveno u Domovinskom ratu i na osnovu bolesti koja je posljedica Domovinskog rata. Dakle, uredba će biti i na web stranicama i u konzultaciji sa zainteresiranom javnošću. I stoga pozivam i sve udruge i saborske zastupnike da se uključe u raspravu kada bude uredba na web stranici na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih. Ministarstvo branitelja će inzistirati da se ta uzročna veza sudjelovanja u Domovinskom ratu i oštećenja organizma vidi iz te jedinstvene metodologije, funkcionalne nesposobnosti i liste oštećenja organizma. Mi sada imamo pravilnik i listu oštećenja organizma koji je donio ministar, nije uredba. Dakle, znači podzakonski akt nižeg ranga nego uredba. Dakle, neosnovane su tvrdnje da bi to trebalo biti zakonom jer i od '94. nikada nije bilo zakonom. Prvi pravilnik '92. godine donio je ministar branitelja i lista je bila sastavni dio toga pravilnika. Kada gledamo civilne invalide rata također ima koji potpadaju pod Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, imaju također svoj pravilnik i svoju listu oštećenja organizma. Ona je prepisana jedna od drugih, prepisana je iz braniteljskog pravilnika. I lista je ista. Što je različito? Različit je postotak kojim se utvrđuje da recimo 100% HRVI prve skupine ima 115% od proračunske osnovice kao HRVI a 100% kao civilni invalid rata.

iste liste ima veću osobnu invalidninu. To je ono što ga čini različitim od civilnog invalida rata. I to će i dalje biti jer će se uzrok invalidnosti verificirati posebnim zakonom, dakle Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dakle, nema bojazni da će se bilo kakve posebne revizije događati u okviru Ministarstva branitelja što se tiče statusa HRVI-a i osobnih invalidnina jer to se niti jednim člankom niti ovog zakona niti važećeg zakona ne predviđa. Dakle, stečena prava ostaju takva kakva jesu i s postotkom oštećenja organizma od proračunske osnovice kao što je i sada utvrđeno. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Na ovo izlaganje zamjenice Vesne Nađ imamo prijavljene tri replike. Prvo poštovani kolega Josip Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa gospođo zamjenice ministra, metodologija koja nije poznata u današnje vrijeme kada težimo visokim standardima nije više ni '93. ni '97. ni 2001. Bilo bi dobro da je sastavni dio ovog zakona, onda bi to bilo jasno bez igre skrivača, bez sumnjivih namjera i bez ičega drugoga. Vrijeme je da pravilnik ne bude uredbom donesen niti ministrom nego da bude u zakonu, da ga saborski zastupnici donesu. Tada bi bilo to transparentno, što dosada nije bilo ni kod nas ni kod vas. Vrijeme je prošlo, zašto ne bi bio sastavni dio zakona? Tada bi se sve znalo kud se cilja, što se hoće i kako će biti. Da svi zahtjevi za reviziju kada se uspostavi jedinstveno tijelo vještačenja i donese uredba o metodologiji da ih neće biti, bit će ih ne samo novi slučajevi, to jedinstveno tijelo će po bilo kojoj osnovi prijave bilo koga vještačiti bilo kojega od invalida Domovinskog rata po kriterijima koji nam danas nisu poznati i tko zna kakvi će biti. Jednako tako, ako mirovinski izda nalog da se svi vještače po tom novom tijelu bit će svi vještačeni, a rekli su da godinu dana od donošenja Zakona o mirovinskom osiguranju će biti svi revidirani, revizija. Da li je ona samo pismena ili je ona stvarna revizija i jedinstveno tijelo vještačenja to je pitanje svih pitanja na koje danas nemamo odgovor. A da imamo pravila i kriterije u ovom zakonu onda bi znali što nas čeka. Na repliku odgovara uvažena zamjenica Vesna izvanrednih pravnih lijekova na koje vi aludirate i sada je drugostupanjsko i prvostupanjsko liječničko povjerenstvo u postupanju po prijavama moglo vještačiti. Dakle, samo u postupku izvanrednih pravnih lijekova. Kada se utvrđuje primjerice kaznena odgovornost pravomoćnom presudom dakako da će se ponovno raditi postupak vještačenja i utvrđivati u izvanrednim pravnim lijekovima status HRVI-ja. Imali Imali smo primjerice slučajeva da je HRVI imao priznat status s osnova bolesti i ozljede. A naknadno se utvrdilo da je prijava stradavanja s osnova ozljede bila lažna i u pravomoćnoj sudskoj presudi. Dakle, liječničko povjerenstvo i u prvom i drugom stupnju utvrđivali su koliko je sada ostalo oštećenje organizma s onog postotka bolesti. Dakle, to će isto biti i u slučaju jedinstvenog tijela vještačenja. Druga replika uvaženi zastupnik Zdravko Ronko. Izvolite. **Ronko, Zdravko (SDP)** Hvala lijepo. Evo vi ste zamjenici rekli mi ćemo, sve vam vjerujem. Rekli ste nema bojazni, sve vam vjerujem. Samo dajte da to negdje pretočimo. Nažalost, nažalost, ali evo nevjerojatno da ćemo se možda kolega Đakić i ja složiti, ako dosad to nije bilo u zakona, a zašto ne bi moglo biti uz zakon. I taj pravilnik i sve ono što uz to ide. Možda da napravimo jedan timeout da to popunimo, da to složimo, da to bude sastavni dio zakona. Nije problem da vam ja ne vjerujem, nije problem ni da vam kolege ne vjeruju, ali se iskazuje jedna bojazan i upravo na populaciji branitelja, na populaciji koja je posebno osjetljiva. pokažimo, pokažimo im da smo otvoreni, da možemo to napraviti. Ponavljam još jedanput, toliko malo treba i nemojmo to ne iskoristiti, u interesu prvenstveno Hrvatskih branitelja, onda svih ostalih. Hvala lijepa. pa evo isto, pardon, kao kolega Ronko ja ne dvojim sve ovo što ste vi rekli kao ni ono što je rekla gospođa Sporiš. Ali postavlja se pitanje koje će postavit svaki od Hrvatskih branitelja, samo zbog čega je to problem napisati? Ja gledam članak 10. u kojemu se govori: "Na nalaz i mišljenje vještačenja ukoliko je propisano posebnim propisom, drugi stupanj može podlijegati reviziji." Kojoj reviziji? Mi ovdje stalno govorimo o invaliditetu, mi imamo invalide Domovinskog rata koji rade, koji će sutra ići u mirovinu, kojima će se procjenjivati radna sposobnost prema Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja. Da li će to tijelo koje će ih revidirati biti tijelo koje je to do sada radilo, dakle pri Ministarstvu Hrvatskih branitelja ili više neće, da li će to tijelo biti jedinstveno tijelo koje će donijeti prvu i drugu, pa ako treba ne znam i revizijsku nekakvu ocjenu. Dakle, puno toga je apsolutno nejasno ovdje meni osobno, možda nisam najstručniji, ali doista mi je nejasno. Pa zašto te neke stvari jednostavno ne precizirate, ne napišete tako da može biti jasno apsolutno svakome koga se to tiče, ne vidim razloga. Hvala lijepa. Na ovu repliku će odgovoriti poštovana zamjenica Vesna Nađ. **Nađ, Vesna (SDP)** Ako tumačimo članak 10. i reviziju, dakle Ministarstvo branitelja i sada ima reviziju prvostupanjskih rješenja u postupku priznavanja statusa Hrvatskog ratnog vojnog invalida i u postupku priznavanja invalidskih mirovina posebnim jednim povjerenstvom za reviziju ocjene invalidnosti. Pitanje je zapravo što će biti podloga tog revizionog rješenja? Podloga će zapravo biti što je rekla zamjenica Sporiš nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja u središnjici taj, ti vještaci bit će zapravo sa posebne liste za Hrvatske branitelja. Ja vjerujem da će dosta naših vještačka iz drugostupanjskih i prvostupanjskih liječničkih povjerenstava ući u to ući u to vještačko tijelo s obzirom na svoje iskustvo u vještačenju Hrvatskih branitelja za priznavanje statusa Hrvatskog ratnog vojnog invalida. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o tekstu zakona. I tu ćemo danas prekinuti s radom Nastavit ćemo sutra u 9,30 idućom točkom dnevnog reda, a to je: konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi. Hvala lijepa i doviđenja. Hvala